Borist hefur bréf frá mennta- og menningarmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 861, um fjölda nema í iðn- og verknámi, frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Herra forseti. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur nú samþykkt fern fjárlög þar sem rekstur hjúkrunarheimila hefur í öll skipti verið vanfjármagnaður. Sveitarfélög hafa lengi lýst áhyggjum af þeirri stöðu og Samfylkingin ítrekað lagt fram tillögur til bóta sem hafa allar verið felldar. Ríkinu ber þó að standa undir kostnaði af starfsemi hjúkrunarheimila en um þriðjungur hjúkrunarheimila landsins er rekinn af sveitarfélögum með samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Afleiðingin af þessari skortstefnu ríkisstjórnar síðustu ára er að sveitarfélög hafa þurft að greiða milljarða á milljarða ofan til að tryggja öldruðum mannsæmandi þjónustu í heimabyggð, sem ríkið ber þó ábyrgð á.

Höfn og Fjarðabyggð, neyðst til að segja upp samningum. Fleiri sveitarfélög íhuga nú stöðu sína enda glíma hjúkrunarheimili þessara byggðarlaga við alvarlegan rekstrarvanda.

Ekki verður betur séð en að Sjúkratryggingar Íslands reyni að neyða sveitarfélögin fjögur sem hafa sagt upp samningum til að halda rekstri áfram án nægilegs fjármagns. Ráða- og viðbragðaleysi stofnunarinnar í þessu máli virðist ömurlegt, herra forseti. Ég spyr því hæstv. ráðherra hvort henni þyki þessi vinnubrögð ásættanleg og hvort og þá hvernig hún hyggist stíga inn í málið svo hægt sé að tryggja öldruðum viðunandi þjónustu og öryggi hvar sem þeir búa á landinu.

að vinnuhópur var skipaður í sumarlok í fyrra að mínu frumkvæði, sem hefur það hlutverk að greina raungögn um rekstur og rekstrarkostnað hjúkrunarheimila. Af hverju var það gert? Það var gert vegna stefnu ríkisstjórnarinnar um að styrkja rekstrargrunn hjúkrunarheimilanna. Skipunin er auk þess í samræmi við samkomulag milli Sjúkratrygginga Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu sem undirritað var af öllum aðilum í desember 2019. Gylfi Magnússon stýrði þessum hópi og ég vænti niðurstöðu hans innan fáeinna vikna. Ég neita því ekki að það eru mér ákveðin vonbrigði að þrátt fyrir starfsemi þessa hóps, og þrátt fyrir þau heilindi sem eru afar mikilvæg í vinnu af þessu tagi, skuli undirtónninn í samskiptum aðila opinberlega og á vettvangi stjórnmálanna snúast um gífuryrði.

sannfærandi og viðunandi gögn komi út úr þessari vinnu sem hægt sé að nýta. Ég bið hv. þingmann að gæta að því að vera ekki að leggja lykkju á sína pólitísku leið til að halla hér orði á ágætt starfsfólk Sjúkratrygginga Íslands.

Ríkið ber einfaldlega ábyrgð á hjúkrun aldraðra og daggjöldin duga einfaldlega ekki fyrir rekstrinum í dag. Þau duga varla fyrir launum. Með því að greiða

Við höfum lagt í sérstök tilraunaverkefni sem lúta að sveigjanlegri dagdvöl. Við höfum fjölgað dagdvalarrýmum og sérhæfðum dagdvalarrýmum. Við höfum lagt aukna áherslu á heimahjúkrun sem við höfum byggt upp með myndarlegum hætti, m.a. í samstarfi við Reykjavíkurborg. Þessi skref hafa verið stigin og þau eru öll mikilvæg í stóru heildarmyndinni. Það dugar ekki, virðulegur forseti, að nefna einhverja tölu. Ég held að við eigum það sameiginlegt, ég og hv. þingmaður, að vera vinir ríkissjóðs. Þess vegna dugar ekki að nefna bara einhverja tölu heldur þarf að liggja fyrir greinargóð greining og grundvöllur þess þegar við ákveðum að greiða fjármagn úr ríkissjóði en ekki tala sem einhverjum dettur í hug. Ég held að við ættum að vera sammála um að þarna þarf að vinna vinnuna vel og af nákvæmni.

og við verðum að fara að gera eitthvað fyrir þetta fólk. Við getum ekki hent fólki út á guð og gaddinn og sagt við það: Þið fáið ekkert,

Ég hef sagt það og segi það hér líka varðandi einstaklinga sem eru búnir að vera atvinnulausir í 30 mánuði að eitt er að tryggja framfærslu þeirra, hvort sem það er gert í samstarfi ríkis og sveitarfélaga eða með framlengingu bótaréttar. Það eru ýmsar leiðir til þess.

Við höfum verið að vinna að því undanfarnar vikur að forma einhvers konar aðgerðir til þess að ná utan um þessa einstaklinga, til þess að aðstoða þá við að komast í virkni og tryggja þeim framfærslu samhliða. Það er von mín að við getum á næstu tveimur vikum kynnt eitthvað í þá veruna vegna þess að ég sé lausnina ekki fólgna í því eingöngu að framlengja bótaréttinn.

Ástæða þess mikla atvinnuleysis sem er hér á landi er einkum og sér í lagi sú hversu stór þáttur ferðaþjónustan er í hagkerfi okkar Íslendinga.

Þá voru nefnd í því sambandi sveitarfélögin Vestmannaeyjabæjar, Hornafjörður og Akureyri. Þau hafa lýst yfir óánægju með framlög ríkisins til rekstursins og fylgdu uppsagnir í kjölfarið eins og komið hefur fram. Það er athyglisvert að skoða samskipti þessara sveitarfélaga við Sjúkratryggingar Íslands og ég hef hér undir höndum bréf frá Vestmannaeyjabæ til Sjúkratrygginga Íslands. Þar kemur m.a. fram að bærinn sendi uppsögn á samningi í júní 2020

Á Hornafirði á nýr rekstraraðili að taka við núna um mánaðamótin og þar liggur enginn samningur fyrir. Á Akureyri var gefin út sameiginleg fréttatilkynning um að Heilbrigðisstofnun Norðurlands myndi taka við rekstrinum og síðan var bakkað með það allt saman nokkrum mánuðum seinna. herra forseti, að þessi mikilvægi málaflokkur er í fullkominni óvissu og það bitnar ekki síst á heimilisfólkinu á þessum hjúkrunarheimilum og aðstandendum þeirra og þessu fólki er einfaldlega sýnd óvirðing. Við verðum bara að viðurkenna það því að þessi málaflokkur er á ábyrgð ríkisins.

þá bind ég mjög miklar vonir við þá vinnu sem stendur núna yfir. Ég vænti þess að fá skil frá vinnuhópnum annaðhvort síðar í þessari viku eða í næstu viku og ég hef verið nokkuð langeyg eftir skilum þessa hóps, satt að segja. Gylfi Magnússon fer fyrir hópnum og í honum eru allir þeir aðilar sem hv. þingmaður nefnir hér, þ.e. Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélaganna, Sjúkratryggingar Íslands og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og auðvitað frá heilbrigðisráðuneytinu. Þessi vinna skiptir mjög miklu máli að því er varðar sameiginlegan skilning,

og hins vegar heilbrigðisþjónustu. Það er nokkur einföldun sem hefur verið í umræðunni sem lýtur að því hverjir beri skyldur gagnvart sínum elstu íbúum í þessum efnum og það eru vonbrigði þegar sveitarfélög segja sig frá þjónustu sem lýtur að þeim hluta, sem er þjónusta við þeirra elstu borgara. Það skiptir þess vegna mjög miklu máli að greina þarna á milli, annars vegar þeirrar þjónustu sem er sannarlega félagsþjónusta og hins vegar heilbrigðisþjónustu af því það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að hjúkrunarheimili eru ekki heilbrigðisstofnanir í venjulegum skilningi þess orðs heldur heimili fólks. Fólk er skráð þar með lögheimili en á auðvitað sama rétt og allir aðrir borgarar samfélagsins á því að njóta heilbrigðisþjónustu óháð þeim aldri sem viðkomandi er á. Ég er mjög meðvituð um þau mál sem hv. þingmaður nefnir en ég tel að stjórnvöld og þeir aðilar sem hafa komið að borðinu beri sameiginlegar skyldur gagnvart íbúunum.

Það er náttúrlega eitthvað að í kerfinu þegar svo langur tími líður vegna þess að þetta skiptir verulegu máli fyrir, eins og við nefndum, heimilismenn. Svo langar mig að spyrja hæstv. ráðherra út í réttarstöðu starfsfólks almennt

hvort kröfum einstakra sveitarfélaga verði mætt með auknum fjárframlögum, gerir ráð fyrir því að staðan sé þannig að viðkomandi sveitarfélag vilji annast reksturinn áfram.

En mig langar að nefna það hér, þannig að það liggi algjörlega ljóst fyrir, að við þurfum að vera meðvituð um það í greiningarvinnunni, þegar við erum að leggja grunn að endurmati á raunkostnaði þessara hjúkrunarheimila og þar með útgjöldum ríkissjóðs, að það getur verið verulegur munur

miklu stærri hjúkrunarheimili, en í þeim liggja önnur gæði, þ.e. að búa nálægt sínu heimili og sínu fólki. Það skiptir líka verulega miklu máli þegar verið er að greina þennan kostnað og meta þar með útgjöld ríkisins.

Forseti. Í kjölfar skotárásar um þarsíðustu helgi hafa sprottið upp umræður um orsakir og ástæður og hvort þörf sé á úrbótum innan lögreglunnar.

og svo erum við líka með mjög þröngar skorður til dæmis varðandi afhendingu gagna og hversu lengi við megum halda fólki í stórum rannsóknum.“ Mig langar því að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra í fyrsta lagi hvort forsvarsmenn lögreglunnar hafi farið fram á það við dómsmálaráðuneytið að fá slíkar heimildir,

Það er einnig áhugavert að málflutningur lögreglu virðist ítrekað vera að vopnavæða þurfi lögregluna frekar eða auka eða víkka út heimildir hennar. Ég velti því fyrir mér hver ástæðan er og þá í samhengi við stefnumörkun dómsmálaráðuneytisins í löggæslumálum. Hversu langt ætlar dómsmálaráðuneytið að fara í því að víkka út heimildir lögreglunnar og að hvaða leyti eru núverandi heimildir lögreglu ekki nægjanlegar til að hún geti sinnt afbrotavarnahlutverki sínu? Ef rannsóknarheimildir lögreglunnar verða víkkaðar út eða bætt við þær, hvernig verða réttindi einstaklinga tryggð? Munu almennir borgarar geta treyst á það að ferlar séu til staðar og muni vera til staðar til að tryggja friðhelgi einkalífs og réttindi einstaklinga?

að lögreglan vinni betur saman í því að geta varnað skipulagðri brotastarfsemi. Það hafa allt verið forgangsatriði sem og að forgangsraða fjármunum í búnað fyrir lögregluna til að efla getu hennar til að takast á við þessa starfsemi. En það þarf auðvitað að skoða í stóru samhengi. Varðandi þær lagabreytingar og hugmyndir sem lögreglan hefur sett fram þá er það bara á byrjunarstigi og er í ráðuneytinu til skoðunar og þarfnast meiri umræðu.

Á sama tíma viljum við vera með öfluga löggæslu sem getur tekist á við fjölbreytt verkefni eins og flókna skipulagða glæpastarfsemi sem getur

ekki með vopn. En við erum með öfluga sérsveit og næga þekkingu til að takast á við þessi mál.

Vangaveltur um breytingar á löggjöf er varðar forvirkar rannsóknarheimildir eða afbrotavarnir, það má nálgast þetta út frá báðum atriðum, eru á frumstigi. Þær breytingar sem ég kom með í

lögfesting lögregluráðsins, aukið alþjóðasamstarf við lögreglu eða eftirlit með lögreglunni, sýni mjög þá stefnumörkun sem hefur farið fram. Hin umræðan er á

Um helgina sá læknaráð Landspítalans sig knúið til að vekja athygli á því að stórt slys væri í uppsiglingu. Það fyrirkomulag að senda leghálssýni úr landi til greiningar er að mati ráðsins aðför að heilsu kvenna. Í umræðum um þetta mál hér um daginn sagði hæstv. heilbrigðisráðherra, með leyfi forseta: „Ég hef lagt á það áherslu að standa með faglegu mati míns fólks á því hvernig öryggi er best tryggt

Gunnar Bjarni Ragnarsson, formaður Félags krabbameinslækna, hefur sagt í fjölmiðlum að það skipti ekki máli hver hýsi þjónustuna en það skipti hins vegar meginmáli hvar sýnin séu, hvar þau séu geymd og greind og hvernig aðgengi sé að sýnunum. Faglegt mat þessara sérfræðinga virðist ekki hafa ráðið för. Ég spyr því ráðherra: Mat hverra var þarna að baki? Hvers vegna varð þessi greining flutt úr landi? Ég er þeirrar skoðunar að það sé orðið sjálfstætt viðfangsefni að efla traust til þessa kerfis í ljósi þess hvernig að þessum breytingum hefur verið staðið. Ég spyr að síðustu þriðju spurningarinnar:

Virðulegi forseti. Staðan í málefnum skimunar við krabbameinum var ekki góð.

að staðan var þannig að svartíminn hjá Krabbameinsfélagi Íslands var á tímabilum upp í fjóra mánuði, sem var rætt í öllum fjölmiðlum hér í nóvember. Vegna mistaka í haust sem leið þurfti að endurskoða tæplega 5.000 sýni. Það var raunveruleikinn. sem við byggjum á er sú að við höfum tilteknar leiðbeiningar frá skimunarráði og embætti landlæknis um það hvernig sýnatöku á að vera háttað, þ.e. skimuninni sjálfri. Sýnin verði tekin á heilsugæslustöðvum um allt land, þannig hefur það verið frá síðustu áramótum, og af stofulæknum. Þannig að aðgengið er betra, þátttakan verður meiri og það er ódýrara. Nú kostar þetta 500 kr. sem áður kostaði næstum því 5.000 kr. Sýnin verða, í samræmi við verkefnið og öryggið í rannsóknunum, rannsökuð rannsökuð á vottaðri rannsóknarstofu sem greinir núna sýni frá Stokkhólmi, frá Gautaborg, frá Skáni auk sýna frá Danmörku. Þetta tryggir rétta greiningu sem er mikilvægasta hagsmunamál okkar allra. Svarið berst samkvæmt samningi innan þriggja vikna. Þannig verður það.

Staðan er ekki góð. Háværasta gagnrýnin heyrist frá heilbrigðisstéttinni sjálfri og frá konum. Sérfræðingar á sviðinu lýsa efasemdum, þeir gagnrýna og tala nú síðast um stórslys. Formaður Félags krabbameinslækna hefur sagt að rökum hæstv. ráðherra um flutning sýna

viðvörunum sérfræðinga sem segja að greiningargetan sé til staðar hérlendis, sem hafna því að greiningarnar verði öruggari með þessum breytingum, sem segja að sýnin verði svo sannarlega ekki aðgengilegri og hafa áhyggjur af neikvæðum áhrif flutningsins á aðra þætti í rannsókna- og greiningarvinnu hérlendis?

forystu í samfélaginu eða í heilbrigðisþjónustunni að byggja umræðu sína á staðreyndum. Það er mjög stórt sagt þegar fólk notar gífuryrði sem snúast um öryggi fólks og það á að fara varlega með gífuryrði í þeim efnum. Mér finnst það mjög mikilvægt.

og vil benda á að heilsugæslan hefur núna hafið mjög ítarlega kynningu á framkvæmd málsins sem ég held að sé okkur öllum til góðs. (Forseti hringir.) Ég ítreka hversu mikilvægt það er að við tökum allar þátt í skimun gegn leghálskrabbameini.

í garðyrkju og ylrækt sé á framhaldsskólastigi en síðan geti menn náð sér í framhaldsmenntun á háskólastigi. Það er í samræmi við álit þorra aðila í greininni.

Eins og er orðið ljóst höfum við ákveðið að starfsnámið verði undir Fjölbrautaskóla Suðurlands og við viljum efla það. Þetta höfum við gert í samvinnu við Landbúnaðarháskólann, Fjölbrautaskóla Suðurlands og Reyki. Það er mjög mikilvægt að stíga þetta skref og öll umgjörðin í kringum námið er að verða skýr og á Suðurlandi er mikill áhugi á því að stíga þetta skref.

unnt að gera. Þetta gerum við vegna þess að við teljum að tækifærin í garðyrkju séu endalaus á Íslandi. Það sem mig langar líka að nefna hér, og ég tel að sé mjög mikilvægt, er að við sjáum aukna nýsköpun eitt af því sem við viljum leggja áherslu á er að landbúnaðurinn taki til að mynda mið af lóðréttum landbúnaði, að við færum okkur

sáttin sem þarf að ríkja í þessum efnum, milli fagaðilanna, greinarinnar, þeirra sem stjórna Fjölbrautaskóla Suðurlands,

húsnæði Garðyrkjuskólans að Reykjum, þá hefur það verið mjög bágborið og hefur margt gengið á þar. Það þarf að tryggja bæði fjármuni og áframhaldandi samkomulag til að sú aðstaða og eignarhald á henni o.s.frv. verði með þeim hætti að engin

forseti. Það er hárrétt, við höfum verið að taka höndum saman og við höfum verið að vinna að því að þetta sé gert í sátt. Það er ljóst að við viljum auka áhuga á menntun. Við viljum auka áhuga á menntun sem tengist matvælaframleiðslu og við sjáum mörg

Ég er sannfærð um að þetta muni allt ganga mjög vel og við viljum tryggja að þarna hugum við að framtíðinni og að það samkomulag sem við erum að vinna að verði farsælt og góð sátt náist um það.

forseti. Með leyfi forseta: Húsið það lekur, myndast alltaf mygla þar. Þetta söng Ásgeir Trausti um árið í laginu Nýfallið regn. Það er ljóst að mörg hús á Íslandi gráta.

sem hefur í verki sýnt skilning á alvarleika málsins. Það er sérstaklega gleðilegt að næstum öll nefndin sé á nefndarálitinu, fólk úr öllum flokkum á þinginu, og ég vil þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf um þetta mál. Það er gleðidagur að þetta sé komið til atkvæðagreiðslu hér í dag.

Síðan hefur þetta einhvern veginn færst til aðeins betri vegar en er enn þá áberandi. Til að ná tökum á þessu þurfum við fyrst og fremst að beina

utan um þennan vanda skulum við búa húsbyggjendum á Íslandi umhverfi sem gerir þeim kleift að byggja gott húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Það held ég að við myndum gera með stöðugri og betri gjaldmiðli.

Þar er um að ræða frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskeldis, matvæla og landbúnaðar, sem lýtur að einföldun regluverks. Frumvarpið er samið í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að átak verði gert í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings og áhersla lögð á skilvirka og réttláta stjórnsýslu. Í samræmi við þær áherslur hefur í ráðuneyti mínu verið útbúin þriggja ára aðgerðaáætlun sem lýtur að einföldun regluverks. Framgangur aðgerðaáætlunarinnar er forgangsverkefni í ráðuneytinu og hefur verið unnið ötullega að því verkefni undanfarin ár. Fyrsti áfangi sneri að breytingum á ýmsum lögum um matvæli og var frumvarp þess efnis lagt fram á 150. löggjafarþingi og samþykkt þann 17. desember árið 2019. Í þeim fyrsta áfanga fólst einnig afnám 1.242 reglugerða á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Í öðrum áfanga verksins voru lögð fram tvö frumvörp í apríl 2020, annars vegar um breytingu á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á núgildandi lögum á sviði matvæla, landbúnaðar, dýravelferðar, sjávarútvegs og fiskeldis sem allar miða að því að einfalda regluverk í þágu atvinnulífs og almennings og auka skilvirkni innan íslenskrar stjórnsýslu. Áhrif frumvarpsins felast einkum í því að verkefni verða ýmist flutt til innan stjórnsýslunnar, einfölduð eða felld niður. Þá verður álögum létt af atvinnulífinu með einföldun á regluverki í starfsumhverfinu og með niðurfellingu rekstrarleyfisskyldu í ákveðnum tilfellum. Breytingarnar eiga það sammerkt að stuðla að einföldun regluverks og stjórnsýslu. Fyrst má nefna að með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á regluverki um fiskeldi þar sem komið er til móts við minni aðila í landeldi. Meginmarkmið þeirra breytinga er að draga úr kostnaði þessara aðila og stuðla að einfaldari stjórnsýslu, m.a. er lagt til að ráðherra hafi heimild til að kveða á um í reglugerð að tiltekin starfsemi verði skráningarskyld í stað þess að vera rekstrarleyfisskyld. Skilyrði eru að hámarkslífmassi í landeldi sé ekki meiri en 20 tonn á hverjum tíma og að starfsemin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Þá eru lagðar til breytingar á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lögum um innflutning dýra og náttúruverndarlögum sem snúa einnig að því að einfalda leyfisveitingaferli.

Fjöldi útgefinna starfsleyfa er nú um 100 og eru þau gefin út til 12 ára í senn. Mun þetta bæði stuðla að aukinni skilvirkni og leiða til hagræðingar með lækkun kostnaðar fyrir eftirlitsaðila. Í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á lögum um innflutning dýra og lögum um náttúruvernd sem snúa að einföldun og samræmingu leyfisveitingakerfis við innflutning dýra. Breytingarnar taka mið af tillögum frá Matvælastofnun og Umhverfisstofnun og miða að því að samþætta stjórnsýslu, auka skilvirkni og einfalda ferla með því að umsækjendur þurfi að sækja um leyfi til innflutnings dýra hjá einni stofnun í stað tveggja. Jafnframt er lagt til með frumvarpinu að afnumin verði milliganga ráðuneytisins í vissum tilvikum en breytingarnar eru gerðar í því skyni að gera stjórnsýsluna skilvirkari. Þar má t.d. nefna að lagt er til að ákvæði falli brott sem kveða á um að ráðuneytið og ráðherra skuli staðfesta fjallskilasamþykktir og samþykktir um búfjárhald. Breytingarnar eru gerðar í því skyni að stytta boðleiðir þar sem núverandi milliganga ráðuneytisins þykir til þess fallin að flækja og tefja ferla innan stjórnsýslunnar. Þá er lagt til að ekki verði kveðið á um að svokölluð hestavegabréf verði gefin út af Bændasamtökunum svo hægt sé að fela öðrum aðilum slíka umsýslu. Einnig er lagt til að ráðgjafarnefnd um útflutning hrossa verði lögð niður þar sem nefndin hefur ekki fundað um árabil og engin virkni verið í starfi hennar. Að lokum mætti nefna að lagt er til að ráðherra skipi fagráð um velferð dýra í stað þess að staðfesta skipun þess, að stjórn Matís verði skipuð fimm fulltrúum í stað sjö og styrkt verði heimild til sérgreiningar greiðslumarks ábúenda og leiguliða. Aðrar breytingar frumvarpsins snúa að því að auka skilvirkni, einfalda ferla, t.d. með tilfærslu verkefna og aukinni samvinnu innan stjórnsýslunnar.

Tryggt verði að þeim fjármunum sem breytingin skilar ríkissjóði verði varið í þágu aukinnar velferðar.“

kemur fram að þetta mál var áður lagt fram á 150. löggjafarþingi, mál nr. 25, en náði ekki fram að ganga,

Árið 2000 námu eignir lífeyrissjóðanna um 80% af vergri landsframleiðslu en árið 2017 var hlutfallið komið í 157%

hve mikil umsvif lífeyrissjóðanna eru í íslensku viðskiptalífi. Stjórnir þeirra eru skipaðar fulltrúum verkalýðsfélaga og atvinnulífsins sem skipa síðan stjórnarmenn til að sitja fyrir hönd sjóðanna í stjórnum fyrirtækja sem sjóðirnir eiga hlut í. Þannig eru tengslin á milli eigenda fjármagnsins, sjóðfélaga, og þeirra sem annast fjárreiður lífeyrissjóða lítil sem engin. Útkoman er sú að stór hluti íslenskra fyrirtækja er í eigu óvirkra aðila sem starfa samkvæmt lögbundinni ávöxtunarkröfu en ekki vilja sjóðfélaganna sjálfra. Undanfarin ár hafa lífeyrissjóðir sætt gagnrýni fyrir að fjárfesta í áhættusömum fyrirtækjum, greiða stjórnarmönnum ofurlaun og styðja viðskipti sem sjóðfélögum blöskrar Með því að greiða skatta af iðgjöldum við innlögn í lífeyrissjóði má sporna gegn því að lífeyrissjóðir verði óeðlilega stórir miðað við stærð hagkerfisins. Fjármuni skortir til að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á íslenska velferðarkerfinu. Heilbrigðiskerfið stendur á brauðfótum, bætur almannatrygginga duga ekki til framfærslu og bilið milli hinna ríku og hinna fátæku eykst ár frá ári. Því er nauðsynlegt að auka tekjur ríkissjóðs og nýta þær í þágu fólksins. Skattlagning við innlögn í lífeyrissjóð í stað útgreiðslu er sársaukalaus leið til að stórauka tekjur ríkissjóðs og gerir honum kleift að styrkja velferðarkerfið án þess að skerða ráðstöfunartekjur almennings. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi eru iðgjöld í lífeyrissjóði og mótframlög vinnuveitenda ekki skattlögð.

Og nú kemur rúsínan í pylsuendanum, virðulegi forseti. Við erum að fara að selja hlut í Íslandsbanka, allt að 35% eignarhlut okkar í Íslandsbanka, fyrirtæki sem ekkert segir og engin rök

eru bara algerlega reist á brauðfótum. Það er engin áhætta fólgin í því akkúrat núna að við höldum áfram að taka arð út úr okkar sameiginlegu bönkum, ekki nein. Það er ekkert sem segir að það sé einhver samþjöppun á markaði og við myndum fá meira frelsi á markaði ef við seldum hlut okkar í Íslandsbanka, enda hefur þjóðin talað og meiri hluti þjóðarinnar er algjörlega andvígur því Ein aðalrökin eru þau að okkur vanti fjármagn og talið er að við gætum fengið allt að 35 milljarða kr. fyrir sölu á þessum eignarhlut okkar í Íslandsbanka og þeir 35 milljarðar séu afskaplega mikilvægir inn í hagkerfið, inn

Þeir þurfa að fjárfesta fyrir tæpa 18 milljarða kr. Lífeyrissjóðirnir okkar eiga orðið yfir 40% af öllum skráðum félögum, 40% af eignarhlutanum í Kauphöllinni, hvorki meira né minna.

Enn einu sinni lífeyrissjóðirnir, sem eiga stóran hlut í Arion banka; lífeyrissjóðirnir, sem væru þá komnir hringinn í kringum borðið. Þeir eru líka í lánaviðskiptum út úr sínum sjóðum til eigenda sinna, sjóðfélaga,

þá virðist vera sama hverjir það eru sem eiga þessa banka. Þeir eru alltaf til í að hámarka hagnaðinn og okra á viðskiptavinum. Það er ekki flóknara en það. Það skiptir engu einasta máli þótt stýrivextir Seðlabankans séu 0,75%.

Við erum að tala um að ávöxtun lífeyrissjóðanna sé ekki áhættulaus, eins og við vitum, sérstaklega ekki þegar þeir sitja uppi með þá kröfu sem á þá er lögð. Borið hefur við að lífeyrissjóðir hafi skilað tapi og þeir fá náttúrlega skell eins og flestir aðrir, eins og þegar við gengum í gegnum efnahagshrunið 2008. Þá töpuðu þeir sennilega ríflega 600 milljörðum kr. á ýmsum misviturlegum fjárfestingum.

að við fáum að nýta það og sleppa þessari undanþágureglu sem lífeyrissjóðirnir eru með, sem er almenna meginreglan um að við séum með staðgreiðslu hér í skattkerfinu, staðgreiðslu strax við útborguð laun.

og mjög athyglisvert að velta því upp hvort ekki ætti að gera öfluga könnun á meðal sjóðfélaganna sjálfra til þess að fá fram í beinu lýðræði í þeim hópi hvernig þeim sjálfum líst á það

Það er alltaf verið að tala um hvernig við getum forgangsraðað fjármunum. Við höfum svo sannarlega séð það núna á þessu kjörtímabili hvernig forgangsröðun fjármuna hefur verið. En það er líka mikið ákall eftir fjármagni í ríkissjóð. Við höfum orðið af gríðarlegum tekjum vegna aukins áfalls í hagkerfinu, úti í samfélaginu,

1969 stóð aldrei nokkurn tímann til að þeir sem greiddu skatta þá og væru búnir að greiða sína skatta yrðu tvískattaðir. Það kemur aldrei til. Þessi lög verða að taka gildi frá þeim degi sem þau eru sett.

munu verða eldri borgarar, eins og við höfum skilgreint það, komnir út af vinnumarkaði, á meðan færri eru á vinnumarkaði til að standa undir velferðarkerfinu.

þegar við sjáum færri og færri vinnandi hendur á hvern ellilífeyrisþega?

Hún er sú sem sýnir mér hvað mestan áhuga þegar ég flyt mín mál og það er afskaplega ánægjulegt. Jú, ég deili þessum áhyggjum að vissu marki.

af því fjármagni sem við myndum fá við inngreiðslurnar, sem væru sennilega um 75 milljarðar kr., á meðan lífeyrissjóðirnir fá að halda eftir sínum kannski 130 milljörðum til þess að halda áfram að fjárfesta, hvað þá ef þeir gera það snilldar vel og tapa vonandi ekki allt of miklu af því, þá hef ég engar áhyggjur af því að þetta kerfi í rauninni haldi ekki áfram að rúlla eins og það hefur gert hingað til. Ég er hins vegar ekki ánægð með þetta kerfi á margan annan hátt.

að velferðarkerfið okkar stendur ekki undir þeim væntingum og þeim markmiðum sem því er ætlað að gera. En ég tel ekki að það séu lífeyrissjóðirnir sem muni bjarga því, bara alls ekki. Og ég hef engar áhyggjur af því og tel að þessum fjármunum yrði svo vel varið í það t.d.

sem þessir eldri borgarar hafa heilsu til þess að halda áfram að bjarga sér. Eins og staðan er núna hef ég meiri áhyggjur af því að stjórnvöld skuli ekki gefa þeim sem vilja vinna vinna tækifæri á því að bjarga sér sjálfir með alls konar skerðingum og alls konar íþyngjandi aðgerðum sem við getum losnað við ef við staðgreiðum við innborgun í lífeyrissjóðina og nýtum þetta fjármagn t.d.

að veikja lífeyriskerfi okkar þegar við þurfum einmitt á því að halda að styrkja það, í ljósi þess að þjóðin er að eldast og við verðum með færri og færri vinnandi hendur á hvern eldri borgara. Að því sögðu get ég verið hjartanlega sammála hv. þingmanni um mikilvægi þess að leyfa fólki að vinna áfram þegar það hefur starfsorku, getu og vilja til. Ég held að eitt af því sem við hér í þessum sal þurfum að fara að ræða af fullri alvöru sé einmitt hvaða aldur sé réttur til að hefja töku ellilífeyris. Við erum sem betur fer líka að horfa á það að heilbrigði manna er meira og starfsorka endist lengur. Mig langar þá kannski að spyrja hv. þingmann um eitt sem ég veit að hefur verið mikið áhugaefni Flokks fólksins, flokks hv. þingmanns, en það er þetta með skerðingarnar. Nú átta ég mig á því og mér þykir þingmenn Flokks fólksins hafa verið duglegir að benda á ósanngirni sem kann að koma upp vegna skerðinga

fullar greiðslur úr almannatryggingakerfinu á sama tíma og það er fólk sem raunverulega getur ekki aflað sér slíkra tekna? Og þá er spurningin í rauninni: Hvar eiga þessi mörk liggja og hvað þykir okkur sanngjarnt í þeim efnum?

að það hljóti náttúrlega að vera ákveðnar upphæðir sem við verðum að miða við. Það verður aldrei á neinum tímapunkti sem Flokkur fólksins stendur hér og reynir að verja þá sem eiga nóg fyrir sig og eru með fulla vasa af peningum.

og við erum að reyna að berjast á öllum vígstöðvum við að reyna að finna út hvernig við getum híft upp lágmarkslaun þessara einstaklinga þannig að þeir eigi möguleika á því að geta séð sér þokkalega farborða.

fátækt. Ég hvet hv. þingmann til að lesa enn einu sinni það frumvarp sem hefur komið hér fram um að afnema skerðingar á launatekjur aldraðra. Þar erum við líka með frumvarp varðandi það að afnema skerðingar

inn umræðuna um skerðingarnar, hvort við getum sætt okkur við það að þeir sem eru á hæstu launum

Hvað skeði í hruninu í lífeyrissjóðunum? Hversu mikið tapaðist af skatttekjum ríkisins í hruninu?

Hvað getum við gert við þetta? Hvernig getum við notað þessa peninga? Við þurfum t.d. að taka út þessa skatta og skerðingar. Við gætum komið

Íslenska lífeyriskerfið er nefnilega dálítið sérstakt að mörgu leyti. Það er ekki gegnumstreymiskerfi, sem er afar mikilvægt og er á góðri leið með að verða sjálfbært. Á næstu 10–15 árum verður lífeyriskerfið okkar stórt séð sjálfbært og það skiptir verulega miklu máli, sérstaklega þegar horft er til þeirra lýðfræðilegu breytinga sem eru að verða á samfélaginu. Við munum ekki í sama mæli og aðrar þjóðir lenda í þeim vanda þegar fólk fer á lífeyrisaldur að þurfa að nota skatttekjur, eins og sum samfélög horfa fram á, tveggja vinnandi manna til að standa undir öllum lífeyrisgreiðslum hvers einstaklings. Við munum í rauninni standa á okkar eigin grunni og það er á þeim grundvelli sem aðilar vinnumarkaðarins hafa náð samkomulagi um þetta kerfi.

yrði tekið upp. Með kerfinu eins og við erum með það núna fá ríki og sveitarfélög skatttekjur af þessum greiðslum þegar þeir sem þurfa þjónustuna greiða skatta af sínum lífeyrisgreiðslum. Það er að mörgu leyti, finnst mér, svona til framtíðar litið, miklu eðlilegra fyrirkomulag. En ég ætla að biðja hv. þingmenn að taka ekki endilega bara mark á því sem ég segi,

„Með skattlagningu á inngreiðslur í lífeyrissjóð er skattbyrði flutt á milli kynslóða og vikið frá þeirri meginhugsun lífeyriskerfisins að hver kynslóð standi undir eigin lífeyri og hluta þeirrar þjónustu sem hún nýtur. Breytingin hefði þannig í för með sér að í reynd væri þeim hluta lífeyrissparnaðarins sem nemur sköttum af iðgjöldum breytt úr sjóðsöfnun í gegnumstreymiskerfi. Með hraðri breytingu á aldurssamsetningu þjóða liggur styrkleiki íslenska lífeyriskerfisins í samanburði við aðrar þjóðir ekki síst í því hversu stór hluti lífeyriskerfisins er fjármagnaður í söfnunarsjóðum.

Það þýðir að þeir sem verða á vinnualdri eftir 20–40 ár munu þurfa að standa undir kostnaði við þjónustu sífellt stækkandi hóps ellilífeyrisþega með hærri skattbyrði sem nemur þeim skattgreiðslum sem verða teknar út núna. Skattlagning inngreiðslna í lífeyrissjóði mun skerða lífeyrisréttindi úr lífeyrissjóðunum verulega þar sem lægra hlutfall iðgjaldanna er ávaxtað hjá lífeyrissjóðunum. Það mun aftur leiða til aukinna framtíðarútgjalda í almannatryggingakerfinu þar sem lífeyriskerfið byggir á samspili þessara kerfa.

Og áfram segir Alþýðusambandið: „Fjöldi fólks á vinnualdri á hvern lífeyrisþega fer ört fækkandi. Í dag eru um sex vinnandi á hvern eftirlaunaþega en eftir 25 ár má áætla að hlutfallið verði einn á móti þremur. Núverandi fyrirkomulag tryggir að lífeyrisþegar greiða skatt af sínum eftirlaunum og leggja þannig sitt af mörkum til að fjármagna til að mynda heilbrigðis- og velferðarkerfið. Verði hins vegar búið að taka þennan skatt við inngreiðslu mun vinnandi fólk framtíðarinnar þurfa að bera mun þyngri skattbyrði en ella til að standa undir rekstri ríkissjóðs

aðferðin sem er lögð til í þessari tillögu er í rauninni skökk miðað við það fyrirkomulag sem við erum með hér á landi. Ég held að það þurfi miklu meiri umræðu og miklu meiri samræður við þá aðila sem hafa hingað til náð samkomulagi um með hvaða hætti eigi að fjármagna íslenska lífeyriskerfið áður en tillaga eins og þessi nær fram að ganga.

og mig langar að spyrja hv. þingmann í fyrsta lagi: Er einhvers staðar talað um það þarna hvað margir eru dánir áður en kemur að því að þeir taki krónu af því sem þeir hafa verið lögþvingaðir til að greiða á ævinni inn í lífeyrissjóði?

Ég tek heils hugar undir það með þingmanninum að auðvitað skiptir það okkur sem samfélag mjög miklu máli að fá fólk erlendis frá til að vinna hluta af þeim störfum sem við höfum hreinlega ekki mannskap til að vinna hér. Auðvitað borgar það fólk skatta og skyldur til samfélagsins en það breytir ekki því að jafnvel með þeirri breytingu þá mun lýðfræðin smátt og smátt sýna okkur á Íslandi, eftir 25, 30 ár, að við höfum sex vinnandi hendur til að standa undir velferðarkerfinu fyrir hvern einn aldraðan.

á því sem þú hefur tekið af þínum launum og lagt inn í þessa sjóði. Þetta sé ekki bara einhver samtryggingarsjóður heldur sé þetta líka þín eign

20 milljarðar á ári til að borga þeim sem reka þetta kerfi fyrir okkur, sem eru búnir að sjúga sig svo fast á spenann á kerfinu að við náum þeim ekki af spenanum nema að rífa úr þeim báða gómana. gómana. Þetta er bara hluti, þetta er bara bruðl. Þetta er óráðsía með okkar fé. Við teljum alveg óumdeilt að þessu fjármagni verði betur varið með staðgreiðslu þannig að við getum nýtt það í okkar sameiginlegu sjóði.

En leiðin til að leysa það er að mínu viti alls ekki sú að byrja núna að skattleggja inngreiðslurnar. Það er þá miklu frekar að halda að sér höndum hvað það varðar og taka greiðslurnar þá þegar fólk er komið á lífeyrisaldur og þarf á þjónustunni að halda.

Það er kannski ekki óeðlileg spurning í raun og veru. Þingmaðurinn þekkir það eins og ég að slík umræða hefur verið í gangi í samfélaginu og gott ef gott ef við hv. þingmaður vorum ekki einhvern tíma saman í nefnd sem ræddi þetta. Það var í einhverju öðru lífi okkar beggja. En hvað um það, það er kannski hluti af svarinu. Varðandi síðan það sem þingmaðurinn spurði um, hvort lífeyrisgreiðslur til þeirra sem hefðu minnst væri ekki of lágar, þá er það jú hárrétt hjá þingmanninum. Við höfum verið að stíga

hollan lífsstíl, þurfi ekki að svelta sig eða borða mat sem er óhollur vegna þess að hann er ódýrastur? Og hvaða áhrif hefur þetta þá á heilbrigðiskerfið og allt samfélagið?

hann og ég og áreiðanlega miklu fleiri þingmenn höfum rætt um hér í þingsölum, að áherslurnar í skattkerfisbreytingum eigi að vera þannig að lækka skattbyrði þeirra sem hafa lægstu launin.

voru skattar þeirra sem lægst höfðu launin lækkaðir. Ég er alveg sammála þingmanninum um að það hafi verið mikilvægt. Þingmaðurinn er vafalítið að vísa í að við eigum að halda áfram á sömu braut. Ég held að þegar færi gefst og við höfum tækifæri til þess þá eigum við að gera það. Það er kannski ekki hægt að gera allt í einu en það er alveg klárlega skynsamleg stefna, enda stendur sú ríkisstjórn sem ég styð um þessar mundir fyrir þeirri stefnu. Þannig að það er ágætt. Varðandi hins vegar það vegar það sem þingmaðurinn kallaði sjúkdómavæðingu — ég er ekki alveg sammála þeirri notkun á því hugtaki en það er annað mál

kleift að notfæra sér þá heilbrigðisþjónustu og þá læknisþjónustu sem er í boði með því að lækka álögur á þessa hópa þegar þeir nota þessa þjónustu. Ég tel að það hafi skipt miklu máli. Það er hins vegar

Þetta er það sem við eigum að gera. Við eigum að koma hlutunum í lag í dag. Það er enginn tilgangur með því að valda fólki stórtjóni í dag upp á það að hægt væri að gera eitthvað með þessa peninga í framtíðinni sem við höfum ekki hugmynd um að verði nokkurn tíma. Þess vegna segi ég bara:

og við gætum svo auðveldlega komið hlutunum í lag með þessu.

og ég er ekki klukkutíma, á mínum launum, að taka inn það fjármagn sem þeir langtekjulægstu fengu á mánuði vegna þessarar skattalækkunar, á heilum mánuði.

Vaxtaprósentan sem ríkissjóður ber núna er algjörlega í sögulegu lágmarki og mjög hagstæð. Hún í rauninni miklu hagstæðari en nokkurn tíma það að ætla að réttlæta það að selja þann ábata sem við höfum haft af því að eiga okkar banka enn sem komið er.

En ég ætlaði ekki að halda aðra ræðu mikið lengri en þetta. Ég vildi bara endilega benda á að við erum með tækifæri hér. Nú er lag að sækja þessa fjármuni. Ég sagði í flutningsræðu minni að kannski væri athyglinnar virði að fá lífeyrisþegana sjálfa, þá sem eiga lífeyrissjóðina, til að svara skoðanakönnun um það hvernig þeim lítist á að fara með málið þangað að við myndum staðgreiða við innborgun í sjóðina og nýta þessa tugi milljarða í okkar eigin þágu,

augunum er lokað fyrir því hvernig þessi kerfi eru látin kúga tugþúsundir Íslendinga, þessi kerfi sem eru rammlega gerð hér, þessi fátæktargildra sem er svo rammlega byggð utan um tugþúsundir Íslendinga að þeir eiga ekki einu sinni kost á því að bjarga sér sjálfir út úr vegna þess að ríkisstjórnin hér leyfir það ekki. Þetta er með ólíkindum. En þarna erum við að benda á fjármuni sem hægt er að sækja í risastóran sjóð sem telur hátt í 6.000 milljarða kr., sjóð sem tekur inn yfir 200 milljarða á ári, lífeyrissjóði sem þurfa að fjárfesta fyrir yfir 17 milljarða á mánuði. Af hverju í ósköpunum er svona óeðlilegt að við sem eigum sjóðina og þjóðin öll

þjóðarinnar. Öll þessi „mantra“ um hvað við erum að verða gömul og hvað við lifum lengi, það virðist vera alveg ógn og skelfing að við skulum ekki detta niður fyrr, öryrkjum fjölgar mikið og ég veit ekki hvað og hvað

við erum hér til að vinna fyrir alla. Það gerir Flokkur fólksins. Við erum hér til að vinna fyrir alla. Við erum ekki að vinna fyrir hagsmunaöfl. Við erum ekki að vinna fyrir suma. Fyrst og síðast erum við málsvari þeirra sem höllum fæti standa í þessu samfélagi og hokra hér í sveita síns andlitis í boði þessarar ríkisstjórnar.

Bann við okri á hættustundu. Þegar eftirspurn eftir tilteknum vörum eykst til muna vegna hættuástands eða verulega dregur úr framboði á tilteknum vörum vegna hættuástands getur ríkislögreglustjóri kveðið á um hámarkssöluverð eða hámarksálagningu á innkaupsverð tiltekinna vara eða vörutegunda. Þegar kveðið hefur verið á um hámarkssöluverð eða hámarksálagningu á innkaupsverð er söluaðila skylt að veita ríkislögreglustjóra upplýsingar þar að lútandi, ef þess er krafist.“

Það er algerlega ólíðandi að fólk hafi ekki efni á því að ná sér í grímur í þessu tilviki, einnota hanska, spritt og handsápu. fólk sem hefur ekki efni á því að borða og það borðar ekki grímurnar og hanskana og sprittið. En það er sóttvörn í því. Það er alveg ömurlegt til þess að vita að við höfum horft upp á það hér, sérstaklega eins og í fyrrasumar, að verðið á þessu

en að lágmarki 100.000 kr. Fjárhæð sektar skal taka mið af umfangi og alvarleika brotsins.“ Það á að vera hafið yfir allan vafa að þegar við hlítum ákveðnum fyrirmælum um að vernda okkur sjálf felast almannahagsmunir okkar í því að geta fylgt eftir þeim sóttvörnum sem okkur er uppálagt að fylgja, sem okkur hefur tekist alveg ótrúlega vel að framfylgja hér innan lands sjálf. Við höfum staðið saman sjálf.

127. gr. a, svohljóðandi: Hver sá sem á hættustundu okrar á neytendum í viðskiptum með nauðsynjavörur, sóttvarnavörur eða hvers konar vöru eða þjónustu sem stuðlar að vernd gegn yfirvofandi hættu, svo sem

Það er í rauninni með hreinum ólíkindum hvernig við virðumst alltaf grípa um rassinn þegar við erum búin að missa allt í buxurnar. Ég átta mig ekki á því af hverju við áttum okkur ekki á því að við tryggjum ekki eftir á.

geta leitt til þess að eftirspurn eftir tilteknum vörum eykst verulega eða þá að verulega dregur úr framboði á vörum. Í slíkum tilvikum skapast þessi freistnivandi sem ég er áður búin að tala um. Ég ætla ekkert að fara alveg í gegnum

lagað hugnast ekki Flokki fólksins að neinu leyti. Ég ætla að vona að það hugnist ekki öðrum þingmönnum frekar en okkur. Ég er nú að hugsa um að

að geta fengið sér grímur, geta sótthreinsað hendur sínar og þvegið sér með sápu á svona tímum og fylgt þeim reglum og lögum sem fyrir okkur er lögð.

Við höfðum enga hliðstæðu á því ástandi sem kom upp, að við skyldum þurfa að fara að spritta okkur og þvo okkur algjörlega

kosti nær 15.000 á þessum stöðum. Þetta bara sýnir okkur svart á hvítu hversu fljótt það gerist að setja ákveðinn hóp fólks í þann vanda

Virðulegi forseti. Ég er bara flutt í ræðustólinn, það er ekkert annað, en mikið er það gaman.

að lög þessi taki þegar gildi. A-flokkurinn er náttúrlega sá sem kveður á um umhverfisáhrifin og þessar stöðvar hafa hingað til verið undanþegnar algerlega öllu sem heitir umhverfisáhrif og frumvarpið varð eiginlega til þegar kom í ljós að það var alveg ótrúleg ásókn í það að kaupa sér réttindi eða setja upp svona vatnsafls- og vindorkustöðvar.

Þetta hefur ekki verið hugsað þannig þegar verið er að koma með litlar virkjanir til heimabrúks, eina litla virkjun í bæjarlæknum heima, að það þurfi að fara að það þurfi að fara í gegnum alls konar kerfi til að fá það í gegn, alls ekki. Í gildandi lögum falla vatnsorkuver með uppsett

Þá geta vindmyllur með 2 MW aflgetu verið töluvert stórar og því verið áberandi í umhverfinu sem eitt og sér getur valdið ýmiss konar röskunum. Því er lagt til að öll vatnsorkuver með uppsett rafafl 200 kW eða meira og stöðvar sem nýta vindafl til raforkuframleiðslu, þ.e.

í slíkt ferli, sennilega sjálfkrafa, vegna tillits til byggðar. En látum það nú vera. Það sem mig langaði að spyrja um snýst ekki um þetta, þetta voru bara upplýsingar til hv. þingmanns,

„Alþingi ályktar að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að skipa starfshóp til að móta stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa í samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dómsmálaráðherra. Við skipan í starfshópinn verði tryggt að helstu hagsmunaaðilar eigi sæti í hópnum. Mótuð verði stefna um móttöku skemmtiferðaskipa þar sem tekið verði á fjárhagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum áhrifum skipanna. Jafnframt fjalli starfshópurinn sérstaklega um þætti eins og landtöku utan hafna, kröfur um mengunarvarnir og um öryggismál.

og leggi jafnframt til nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf.“ Herra forseti. Undanfarin ár hafa hefur verið hraður vöxtur í umferð skemmtiferðaskipa og þjónustu við þau á Íslandi sem er að mörgu leyti vel. Rekstur skemmtiferðaskipa er margbrotinn. Flestir farþegar koma á stórum skemmtiferðaskipum og eru í skemmtisiglingu. Annar stór hluti þessarar greinar eru fræðsluferðir á framandi slóðir undir leiðsögn fræðimanna á smærri skemmtiferðaskipum eða á svokölluðum leiðangursskipum. Alls taka 22 hafnir víðs vegar á landinu á móti skemmtiferðaskipum. Langstærstar eru Sundahöfn, Akureyrarhöfn og Ísafjarðarhöfn. Á vefsíðunni Mælaborði ferðaþjónustunnar sem Stjórnstöð ferðamála heldur úti kemur fram að undanfarin ár hafi komum skemmtiferðaskipa til landsins fjölgað mikið því að skipakomur voru 284 árið 2014 en 725 árið 2018.

Þrátt fyrir þetta óvenjulega ár í fyrra þá sýna tölur síðustu ára mikla aukningu í þeim fjölda skipa sem heimsækja Íslandsstrendur og er engin ástæða til að ætla annað en að skemmtiferðaskip haldi áfram að heimsækja Ísland á næstu árum þegar aðstæður leyfa nýju. Þeir sem þjónusta skemmtiferðaskip hafa undanfarin ár kallað eftir regluverki og stefnumótun varðandi komur þeirra hingað. Engin heildstæð opinber stefna hefur hins vegar verið mótuð um móttöku slíkra skipa Örfá sveitarfélög hafa þó mótað sér einhverja stefnu í þessum efnum, enda geta heimsóknir skemmtiferðaskipa haft umtalsverð áhrif á móttökusvæðin. Engu að síður er ljóst að álag vegna skemmtiferðaskipa getur haft áhrif langt út fyrir einstök sveitarfélög. Þó að skemmtiferðaskip komi í höfn í einu sveitarfélagi eru algengustu áfangastaðir í skipulögðum dagsferðum frá skipunum fyrir utan hafnarbæina sjálfa og getur því orðið mikið álag á þeim stöðum á skömmum tíma.

Flutningsmenn þessarar tillögu telja því augljóst að þörf sé á skýrari umgjörð í þessum efnum því að komum skemmtiferðaskipa fylgja ýmsar áskoranir sem mikilvægt er að bregðast við sem fyrst.

Stefnumótunin skal taka á fjárhagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum áhrifum skipanna. Þá þarf einnig að fjalla sérstaklega um þætti eins og landtöku utan hafna og hvort takmarka þurfi heimildir skemmtiferðaskipa til slíks; kröfur um mengunarvarnir, bæði þegar skip liggja við bryggju og meðan þau sigla innan landhelginnar, m.a. með hliðsjón af markmiðum um kolefnishlutleysi, og hvaða umhverfiskröfur þurfi að gera til skemmtiferðaskipa sem sigla við strendur Íslands; og jafnframt um öryggismál og neyðaráætlanir í tengslum við siglingar skemmtiferðaskipa kringum landið. Þá þarf að svara þeirri spurningu hvort takmarka eigi komur skemmtiferðaskipa til landsins, sérstaklega með tilliti til loftmengunar og kolefnisfótspors þessa ferðamáta. Enn fremur verði starfshópnum falið að gera úttekt á lagaumhverfinu og skilgreina reglur þar um en nauðsynlegt er að lagaumhverfið sé skýrt og ábyrgð verði skilgreind.

Við þurfum að fjalla sérstaklega um landtöku skemmtiferðaskipa utan hafna en í ljósi aukinnar ásóknar svokallaðra leiðangursskipa er mikilvægt að móta reglur um landgöngu þeirra. Nú um stundir er engin tilkynningarskylda fyrir hendi og regluverk mjög óskýrt og hefur ekkert eftirlit verið með því hvar þau taka land. Dæmi um slíkt er landtaka skemmtiferðaskipa við friðlandið á Hornströndum þar sem engin heilsársbúseta hefur verið frá því um miðja síðustu öld og hefur svæði verið friðað allt frá árinu 1975. Umhverfisstofnun hefur unnið stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðlandið en þar er landtaka skemmtiferðaskipa loksins takmörkuð. En við þurfum að svara svona spurningum: Erum við tilbúin til að leyfa skemmtiferðaskipum að setja t.d. í land stóra hópa farþega í friðlandi? Herra

Við þurfum að kortleggja hvaða úrræði eru í til í ljósi fjölgunar þessara skemmtiferðaskipa, bæði við Ísland og ekki síður á norðurslóðum þar sem einnig er mjög viðkvæmt umhverfi. Í því samhengi verðum við að horfa til reynslu annarra þjóða og og hvort tilefni sé til að aðlaga íslensk lög lögum annarra þjóða þar sem hafa verið sett strangari skilyrði um skemmtiferðaskip, sérstaklega um umhverfisþætti og takmarkanir í tengslum við þá. þá. Herra forseti. Um þessar mundir er hægagangur eða jafnvel algjört frost í ferðaþjónustu um allan heim. Því eru fá skemmtiferðaskip sem koma hingað til lands og ekki fyrirséð að komum þeirra fjölgi á ný fyrr en böndum hefur verið komið á útbreiðslu heimsfaraldurs kórónuveiru. Nú er því kjörið tækifæri til að nýta tímann í að móta sýn til framtíðar og marka skýra stefnu um það hvernig taka skuli á móti skemmtiferðaskipum. Niðurstaða slíkrar stefnumótunar gæti verið að vilji sé til að setja skýrari ramma um móttöku skemmtiferðaskipa á Íslandi en niðurstaðan gæti líka allt eins verið að við séum bara nokkuð ánægð með hvernig staðan er í dag og viljum litlu breyta. Við vitum það hins vegar ekki fyrr en við setjumst niður og tökum samtalið og það þurfum við að gera. Fyrst og fremst snýst þetta þó um hvernig við viljum sjá greinina þróast og dafna til framtíðar.

Flutningsfólk tillögunnar eru, auk þeirrar sem hér stendur, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helga Vala Helgadóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Andrés Ingi Jónsson,

Þetta er mál sem í eðli sínu snýr að aukinni neytendavernd á fjármálamarkaði eins og ég mun hér nánar rekja. Flutningsmenn auk mín eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Þetta frumvarp er núna lagt fram í þriðja sinn. var áður lagt fram á 149. löggjafarþingi og 150. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er nú endurflutt lítillega breytt. Frumvarpið á rætur að rekja til álits umboðsmanns Alþingis

Við meðferð málsins kom í ljós að nokkur fyrirtæki sem stunduðu innheimtustarfsemi störfuðu án eftirlits þar sem óljóst var hvort þau féllu undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins eða Lögmannafélags Íslands, með þeirri afleiðingu að hvorugt þeirra

í fyrrnefndu máli. Þær reyndust ganga í raun í öfuga átt og síðan hafa komið fram ábendingar um að breytingarnar hafi ekki reynst eins vel og ætlast var til. Svo virðist sem enn starfi innheimtufyrirtæki án eftirlits eða óljóst sé hvernig eftirliti er háttað

Innheimtulög skipta innheimtuaðilum í tvo hópa, annars vegar eru þeir sem eru að meginreglu leyfisskyldir og falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins og hins vegar eru tilteknir aðilar sem eru undanþegnir leyfisskyldu.

Þetta fyrirkomulag er í sjálfu sér ekki óeðlilegt í ljósi þess að fjármálafyrirtæki eru, svo að dæmi sé tekið, þegar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins, en Lögmannafélag Íslands fer með eftirlit með störfum lögmanna.

lögmannsstörfum sem má skilgreina sem aukastarf með aðalstarfseminni, þ.e. lögmannsþjónustu. Sambærilega undanþágu og hér er getið um er

viðfangsefni á starfssviðinu. Eftir sem áður hefur verið bent á að það sé óeðlilegt og geti skapað óvissu og glufur í eftirliti ef fyrirtæki sem hafa innheimtu að meginstarfsemi sinni geta sniðgengið starfsleyfisskyldu með því einu að skráðir eigendur þeirra séu lögmenn. Jafnframt er það til þess fallið að raska samkeppnisstöðu innheimtuaðila með starfsleyfi sem uppfylla öll skilyrði þess að önnur fyrirtæki á sama markaði geti komið sér hjá leyfisskyldu. Með frumvarpi þessu er því lagt til að skýrari aðgreining verði gerð á milli fyrirtækja með lögmannsþjónustu sem aðalstarfsemi og fyrirtækja sem hafa innheimtu fyrir aðra sem aðalstarfsemi og tekin verði af öll tvímæli um starfsleyfisskyldu hinna síðarnefndu án tillits til eignarhalds. Með hliðsjón af ábendingum í umsögnum Hagsmunasamtaka heimilanna er einnig lagt til í frumvarpinu að skerpt verði á upplýsingaskyldu innheimtuaðila um réttarúrræði neytenda og áréttað að eftirlit með viðskiptaháttum innheimtuaðila fari að öðru leyti eftir lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Herra forseti. Eins og ég gat um í upphafi snýr þetta mál að aukinni neytendavernd á fjármálamarkaði með því að fylla í glufur með eftirliti með innheimtufyrirtækjum og með því að árétta að skerpt verði á upplýsingaskyldu innheimtuaðila um réttarúrræði neytenda. Ég lýsi von um að frumvarpið fái góðan framgang hér á hinu háa Alþingi.

Virðulegi forseti. Maður verður nú að nýta tækifærið og lappa upp á vinskapinn hér á Alþingi þegar maður dettur í það að vera sammála Miðflokknum og hv. þingmönnum hans. Ég er mjög hlynntur þessu máli. Ég verð að vekja athygli á því að það er félag í þessu samfélagi sem heitir Hagsmunasamtök heimilanna og þetta ágæta félag stendur þokkalega oft að frumvarpsgerð, mjög góðum frumvörpum að mínu mati.

það nefnilega á tilfinninguna, ég hef ekki sterkari sönnunargögn en þá tilfinningu, að það sé vanmetið hversu gagnlegt innlegg þessara samtaka er hér í nefndastörfum

Annað dæmi um slíkt er hvernig verðtryggingin hefur áhrif á hagsmuni fólks án þess að fólk átti sig á því. Eftirköst hrunsins 2008 sýna svo ekki verður um villst að almenningur sem tók verðtryggð húsnæðislán, oft með mjög háum vöxtum

Frelsið snýst um að geta tekið upplýstar ákvarðanir um eigin hagsmuni, eigin framtíð og til þess þurfa upplýsingarnar að liggja fyrir. Það er sama regla með lýðræðið. Það þarf að vera upplýst. Fólk þarf að læra, það þarf að hugsa, það þarf að kynna sér hluti til þess að lýðræðið virki. Og það sama gildir um aðrar tegundir af frelsi. Fólk þarf að skilja og vita og þekkja. Það er algjört grundvallaratriði til að frelsið og lýðræðið gangi upp yfir höfuð. þrátt fyrir að peningar og peningakerfið og fjármál séu svo rótgróið grundvallaratriði í nútímasamfélagi er merkilega lítil áhersla lögð á það hjá okkur sem og víðar að fólk sé fjármálalæst. Án fjármálalæsis dettur fólk stundum í gildrur eins og smálánastarfsemi. Jafnvel hér í umræðum um smálánastarfsemi hef ég heyrt þingmenn benda á að til sé fólk sem ekki hafi efni á mat í lok mánaðarins og þurfi þá jafnvel að leita á náðir smálánastarfsemi.

það er bara alls ekki nóg. Það að taka upplýstar ákvarðanir í fjármálum getur falið í sér þó nokkuð mikla vinnu. Nú búum við í tiltölulega móðgunargjörnu samfélagi og ég veit að þessi orðræða, að stinga upp á því að fólk þurfi að þekkja fjármál betur, móðgar sumt fólk og það verður bara að hafa það. Þetta er bara eins og að lesa. Það þarf að læra það á einhverjum tímapunkti til að kunna það. Við fæðumst ekki með þessa þekkingu. Það er ekkert sjálfsagt að hinn almenni borgari, sem fær aldrei tækifæri til að öðlast þessa þekkingu, geri einhvern svakalegan greinarmun á 3% eða 4% þegar hann tekur lán eða hvaða áhrif uppgreiðslugjald hefur á íbúðalán og tækifæri til þess að endurfjármagna og gera allar þær gloríur. Þegar kemur að því að verja hinn almenna borgara fyrir stórkostlega skaðlegum fjármálagjörningum

pínu skrýtið hvernig ætlast er til þess af hinum almenna borgara að hann skilji peningakerfið og fjármálakerfið eins og fólk eigi bara að fæðast með þessa þekkingu. Það er náttúrlega ekki þannig. Auðvitað ekki.

Lagatæknilega séð er þetta ekki endilega skemmtilegt umræðuefni, ég átta mig á því. Ég efast um að margir sem hafa áhuga á því að leysa þessi vandamál hafi sérstakan áhuga á því að finna út úr lagatæknilegum lausnum sem eru til staðar. Þess þá heldur ber að þakka fyrir samtök eins og Hagsmunasamtök heimilanna og aðra aðila í samfélaginu sem láta sig þetta varða, að reyna að laga kerfið okkar þannig að fólk sé óhultara fyrir þessari starfsemi og eigi því betri kost á því að haga ákvörðunum

í stjórnmálunum þá erum við í ýmsu tilliti bandamenn. Við erum það í þeim málum sem við erum að tala um hér, eða a.m.k. sem ég er að tala fyrir hér í dag, sem er bætt neytendavernd á fjármálamarkaði.

Það mál sem við erum að ræða hérna núna er um að fylla upp í glufur. Enginn á að þurfa að þola það að sæta innheimtuaðgerðum af hálfu aðila sem ekki sætir eðlilegu eftirliti, hvort sem það er Fjármálaeftirlitið eða Lögmannafélagið eftir atvikum. Hér á eftir mun ég mæla fyrir máli sem lýtur að starfsemi þeirra sem hafa með höndum að gera vanskilaskrár og annað slíkt.

þann mikla háska sem fólki stafar af því að skuldbinda sig til að bera ábyrgð á fjármálagerningi sem í eðli sínu er afleiða og er fyrirbæri sem jafnvel er notað af fjárglæframönnum.

Virðulegi forseti. Það er svo skemmtilegt við grunnstefnu Pírata að við trúum á upplýstar ákvarðanir og sömuleiðis að það skipti ekki máli hvaðan hugmyndir koma.

heiðarleg vinnubrögð og ákveðið lágmark að mínu mati. Ég get svo sem lítið annað en tekið undir með hv. þingmanni og sér í lagi þegar kemur að hlutum eins og verðtryggingu. Ég verð aðeins að deila því hvernig það gerðist að ég varð

Herra forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um endurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofa. Flutningsmenn auk mín eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson, Þorsteinn Sæmundsson og Helgi Hrafn Gunnarsson. Rétt eins og við á um málið sem ég mælti fyrir hér næst á undan um breytingu á innheimtulögum lýtur þetta mál að aukinni neytendavernd á fjármálamarkaði. Ég ætla, með leyfi forseta, að lesa þá tillögu til þingsályktunar sem hér er til umræðu: „Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að skipa starfshóp sem taki til endurskoðunar lög og reglur sem gilda um starfrækslu fjárhagsupplýsingastofa og vinnslu upplýsinga sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila í því skyni að miðla þeim til annarra. Starfshópurinn leggi sérstaka áherslu á réttarstöðu neytenda á fjármálamarkaði hvað varðar vinnslu slíkra upplýsinga og geri tillögur um úrbætur til að bæta stöðu neytenda á þessu sviði. Dómsmálaráðherra skipi formann starfshópsins án tilnefningar en fjármála- og efnahagsráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Hagsmunasamtök heimilanna og Neytendasamtökin tilnefni hvert sinn fulltrúa í starfshópinn.

Starfræksla fjárhagsupplýsingastofu felur m.a. í sér söfnun og skráningu upplýsinga sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila, í því skyni að miðla þeim til annarra. Hér á landi starfar aðeins eitt fyrirtæki sem stundar slíka starfsemi. Starfsemin felur aðallega í sér að halda utan um skráningar á vanefndum fjárhagslegra skuldbindinga, svokölluð vanskilaskrá,

hefur gerð lánshæfismats haft æ meiri þýðingu sem skilyrði fyrir lánveitingum, en slíkt mat er að miklu leyti byggt á upplýsingum úr vanskilaskrá og skuldastöðuyfirliti og felur þannig í sér sjálfvirka vinnslu

og taka fram að sú vinnsla þyrfti að byggjast á leyfi Persónuverndar. Ítarlega útfærslu á reglum um starfsemina er að finna í reglugerð

og getur Persónuvernd bundið slíkt starfsleyfi þeim skilmálum sem hún telur vera nauðsynlega hverju sinni. Það hefur t.d. verið gert með útgáfu starfsleyfis til ákveðins tíma í senn, með skilyrðum sem hafa sætt endurskoðun við endurnýjun þess leyfis hverju sinni. Með setningu nýrra persónuverndarlaga,

þó ekki tekin til sérstakrar endurskoðunar. Engu að síður kemur fram í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 90/2018 að endurskoðun reglugerðarinnar sé tímabær. Nauðsyn þess að endurskoða og skýra reglur um starfrækslu fjárhagsupplýsingastofa hefur komið glögglega fram í kjölfar fjármálahrunsins 2008 í tengslum við álitaefni sem hafa vaknað um lögmæti krafna með hliðsjón af reglum á sviði neytendaverndar. Ekki síst í tengslum við svokölluð smálán með ólöglega háum lánskostnaði sem hafa verið innheimt af hörku, m.a. með því að nota vanskilaskráningu sem hótun og ógn gagnvart neytendum.

m.a. spurt: „Hvenær og með hvaða hætti er fyrirhugað að endurskoða reglugerð nr. 246/2001, um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust, og hverjir eru skilgreindir hagsmunaaðilar sem fyrirhugað er að hafa samráð við

Þá er líklegt að skoðað verði sérstaklega hvort ástæða sé til að setja sérstök ákvæði um framkvæmd persónuverndarreglna í tengslum við gerð og öflun upplýsinga um lánshæfismat, en skv. 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar tekur hún ekki til starfsemi sem felst í útgáfu skýrslna um lánshæfismat. Við endurskoðun reglugerðarinnar verður sérstakt samráð haft við Persónuvernd og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, sem fer með málefni neytenda. Þegar drög að nýrri reglugerð liggja fyrir má gera ráð fyrir að þau verði birt í samráðsgátt stjórnvalda þar sem öllum gefst færi á að koma á framfæri athugasemdum.“ Eins og áður segir, herra forseti, þá bólar ekkert á þessari endurskoðuðu reglugerð. Hún er orðin 20 ára gömul

að hvetja hæstv. ráðherra dómsmála til dáða í því aðkallandi máli sem hér um ræðir. Ég lýsi þeirri von, herra forseti, að þessi tillaga fái góðar undirtektir hér á hinu háa Alþingi sem skref í átt að aukinni vernd neytenda á fjármálamarkaði.

ég hef áður flutt hér í þingsölum, um breytingu á lögum um málefni aldraðra annars vegar og sem hliðarafurð af þessu máli er síðan breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingum, og lög um lögheimili og aðsetur, sem eru sjálfkrafa

Ari Trausti Guðmundsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Hanna Katrín Friðriksson. Frumvarpið gengur út á það að tryggja að makar íbúa á hjúkrunarheimilum fái tækifæri til þess og hafi rétt til þess samkvæmt lögum að halda áfram sambúð með ástvinum sínum þó að þeir flytji á hjúkrunarheimili.

til að mynda að því að til þess að geta átt heimili á hjúkrunarheimili þurfi viðkomandi að hafa undirgengist svokallað færni- og heilsumat. Þess vegna

Heimilismaður sem dvelur til langframa á stofnun fyrir aldraða skal eiga kost á að vera samvistum við maka eða sambúðarmaka sinn þar þegar aðstæður leyfa. Maki skal greiða sanngjarna leigu vegna veru sinnar og greiða þann kostnað sem af dvöl hans hlýst.

Maki eða sambúðarmaki getur dvalið á öldrunarstofnuninni í allt að átta vikur eftir fráfall heimilismanns. Á þeim tíma skal meta hvort forsendur eru fyrir áframhaldandi dvöl

og gaman að segja frá því að á þeim tíma skrifaði sá sem hér stendur umsögn með því máli

algerlega séð um sig eða makinn geti ekki algjörlega staðið undir því að styðja við viðkomandi á því heimili sem þeir eru þá þurfi það ekki að þýða að viðkomandi þurfi að slíta samvistum í raun. Þetta

gert makanum erfitt fyrir og hann er kannski ekki lengur í standi til að búa áfram með viðkomandi á sama hátt og áður. Þá leiðir

Vegna þess að við erum ekki komin þangað sem við vildum vera, að mínu mati, að allir sem búa á hjúkrunarheimilum eigi kost á að búa í einbýli á þessum heimilum þá er ekki hægt

að þurfa að sæta þeim reglum sem deildin kann að setja, eða aðrar ástæður eru að baki.

hafa. Eðli málsins samkvæmt þarf líka að búa þannig um hnútana að makinn sem flytur á heimilið hafi aðgang að þeirri þjónustu sem

aðra þá þjónustu sem þar kann að bjóðast. Það þarf líka að búa þannig um hnútana að þegar um fráfall

Eins og ég nefndi áðan, herra forseti, er að mínu mati um ákveðið réttindamál að ræða. Það skiptir töluverðu máli að við horfum svolítið til þess sem samfélag að þegar við eldumst og aðstæður okkar breytast geri samfélagið ekki

verði tryggð og að við sem samfélag gerum það sem við getum til að taka vel á móti fólki þegar það er að taka erfiðar ákvarðanir um breytingar á lífsháttum

saman og til hinstu stundar. En eins og hv. þingmaður kom inn á þá er slíkt fyrirkomulag ekki einhlítt og verður að meta hvert tilvik fyrir sig. Þar sem það á við getur þetta haft mjög góð áhrif á líðan og velferð viðkomandi einstaklinga og getur líka oft haft góð áhrif í því kyrrstöðuumhverfi sem ríkir inni á hjúkrunarheimilum, að fá inn einstakling þó að það sé ekki nema til skemmri tíma. Mig langar að spyrja hv. þingmann um það hvort hann geti eitthvað metið þetta. Nú er hér um að ræða fyrrum liðsmann í heilbrigðisþjónustu, sérfræðing í læknisfræði, og hann þekkir vel til og hefur skilning á þessum aðstæðum. Getur hann eitthvað metið umfang þessa, hvað við getum verið að tala um mörg tilvik og hvort eitthvað sé hægt að meta áhrif á kostnað og almennt á starfsemi viðkomandi stofnunar? Getur verið um það að ræða?

ráðstöfunartekjur eða framfærslukostnað viðkomandi einstaklings, haft áhrif á greiðslur viðkomandi frá tryggingum eins og tryggingakerfið er búið út í dag?

eins og það sé minni hluti þeirra sem eiga maka á lífi þegar þeir flytja inn á hjúkrunarheimili. Það þarf samt ekki að þýða að allir þessir makar myndu vilja flytja með þannig að það er voðalega erfitt að segja um það og reynslan yrði að segja okkur það. En

að veita hana á staðnum þar sem hún er hvort sem er. Ég held að það sé rétt metið, ef ég skildi hv. þingmann rétt, hvort það þurfi í einhverjum tilfellum að breyta skipulagi stofnananna. Já, ég held að það þurfi. Ég held að það sé hvort eð er einboðið til framtíðar litið að það þurfi að gera ráð fyrir þessum möguleika í starfi og skipulagi stofnana og þar kann að leynast einhver kostnaður inn í framtíðina. En ég er ekki með það í kollinum með hvaða hætti það yrði

En raunin er í dag, á árinu 2021, að jafnvel á nýlegum heimilum fyrir aldraða eru settir inn tveir alls ótengdir og ókunnugir einstaklingar til þess að búa saman í herbergi til langdvalar. Þetta er ósvinna og vitnar um það hvernig ástandið er í þjónustu við þennan aldurshóp. Þetta er þungbært. Gjaldtakan er sú sama hvort heldur sem í hlut á einstaklingur sem býr í örlitlu herbergi án snyrtingar eða í rúmgóðu rými með snyrtingu og sturtu og jafnvel litlum eldhúskrók. Það leiðir hugann að því hvernig við höfum byggt og þróað þetta kerfi. Ég spyr því þingmanninn: Er þetta ásættanlegt? Er ekki ástæða til að hlusta á þær raddir sem kalla eftir breytingum, bæði á aðbúnaði fyrir aldraða heima og að heiman og á greiðslufyrirkomulaginu þegar við erum flutt inn í þetta umhverfi? Og svo ætla ég í lokin að taka upp stóru sleggjuna

Ég held að við séum löngu komin þangað að við eigum að endurskoða það hvort við þurfum sérstaka löggjöf um málefni eldra fólks. Þingmaðurinn

hringir.) einmitt greiðslufyrirkomulagið og gjaldtakan að taka miklu meira mið af því að við ætlum að láta fólki líða eins og heima hjá sér.

Meðflutningsmenn mínir á þessu máli eru hv. þingmenn Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Lilja Rafney Magnúsdóttir.

kom þá til umræðu en náði ekki að klárast. Með þingsályktunartillögunni er umræddum

og hafa allnokkur ríki sett sér slíka stefnu þótt með mismunandi hætti sé. Meðvitund almennings hefur einnig aukist. Mikið er rætt um kolefnisjöfnun og kolefnishlutleysi. Með tillögunni er almenningi auðveldað að taka ákvarðanir sem eru jákvæðar fyrir umhverfið. Sem betur fer eru þó nokkrir ferðaþjónustuaðilar þegar farnir að bjóða upp á kolefnisjöfnun en það er langt í land með að það markmið náist að ferðaþjónustan sé kolefnisjöfnuð að fullu. Gera má ráð fyrir að það þurfi breytingar á allnokkrum lögum til að þetta nái fram og því er þetta flutt í formi þingsályktunartillögu. Flutningsmenn telja mikilvægt að áfram verði það valkvætt

kolefnisspor sem kann að hljótast af ferðalögum en jafnframt að gera þeim kleift að bregðast við þeirri vitneskju með jákvæðum hætti.

Fyrir íslenska ferðaþjónustu er ímyndaruppbygging alveg gríðarlega mikilvæg enda hefur landið umtalsverða hagsmuni af ferðaþjónustu. Þau skilaboð sem fælust í því að hér væri ekki hægt að selja neina ferð, hvort sem það er með hvalaskoðunarbát eða bílaleigubíl eða hvað það er, öðruvísi en að minnt væri á það það í einni setningu: Hefur þú áhuga á að, eða má bjóða þér að kolefnisjafna þá þjónustu sem þú ert að kaupa? Það væru mjög mikilvæg skilaboð um að íslenskt samfélag er stöðugt að hugsa um þetta vegna þess að við ætlum að ná okkar markmiðum.

Þetta held ég að geti skipt alveg gríðarlega miklu máli og verði góð auglýsing fyrir íslenska ferðaþjónustu. Þar sem flest ferðaþjónustufyrirtæki uppfæra kynningarefni sitt nánast á hverju einasta ári, sum hver á hverju einasta misseri, má má gera ráð fyrir að þau hefðu nú tækifæri til að skjóta svona breytingum inn í þjónustuframboð sitt án þess að það væri mjög íþyngjandi fyrir fyrirtækin. Auðvitað myndi þetta að einhverju leyti

að hugsa um umhverfismál og telji að þau skipti nægilega miklu máli til þess að bjóða upp á þennan valkost. Þar sem má gera ráð fyrir að þetta fæli í sér töluverða vinnu og þyrfti að fara yfir mörg lög er valið í tillögunni að gefa umræddum ráðuneytum rúman tíma til að vinna frumvarp og leggja það fram, enda skiptir máli að þetta sé gert í góðu samráði, ekki bara á milli þessara ráðuneyta heldur líka í samráði og samvinnu við þá hagsmunaaðila sem málið snýst um. Herra forseti. Ég held

og samkeppnisforskot að einhverju leyti, íslenskrar ferðaþjónustu og að við værum að senda mjög skýr og mikilvæg skilaboð um hvernig ferðaþjónustuland Ísland vill vera. Það held ég að sé aldrei mikilvægara en nú að við gerum.

Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um fullan aðskilnað ríkis og kirkju og nýja heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga. Þessi þingsályktunartillaga er flutt af þeim sem hér stendur og hv. þm. Hönnu Katrínu Friðriksson, Þorgerði K. Gunnarsdóttur, Andrési Inga Jónssyni, Birni Leví Gunnarssyni, Helgu Völu Helgadóttur og Helga Hrafni

þeirrar samfélagsgerðar sem við höfum sammælst um og tryggt með lögum. Til að þetta frelsi sé raunverulegt, bæði í orði og á borði, verður að styðjast við aðra grundvallarþætti sem við erum sammála um, en það eru jafnræði og jafnrétti. Þar er hins vegar pottur brotinn og nauðsynlegt að bæta úr. Samband trúarbragða og stofnana þeirra við ríkisvald á sér langa sögu víða um heim á köflum hefur verið erfitt að greina á milli hins veraldlega og hins andlega valds, eins og allir vita. Saga þessara tengsla er rík á Íslandi. Má eiginlega segja að hún nái allt frá upphafi landnáms, frá heiðnum sið til kristni, síðar siðaskipta og loks til þróunar sambands ríkis og kirkju eftir að Íslendingar fengu stjórnarskrá og tóku mál sín í eigin hendur sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. þjóð. Þingsályktunartillagan sem hér er til umræðu í dag var einnig lögð fram á síðasta þingi og er nú lögð fram að nýju en með uppfærslu í greinargerðinni þar sem sem tölur eru fyrst og fremst uppfærðar miðað við þróun um aðild að trúfélögum frá því að frumvarpið var lagt fram síðast. lagt fram síðast. Frú forseti. Ríki og kirkja eiga sér langa og samofna sögu. Kirkjan hefur í senn haft trúarlegt, menningarlegt og samfélagslegt hlutverk. Það ber að virða og viðurkenna. Á síðustu áratugum hafa hins vegar orðið miklar breytingar á viðhorfi til trúar og hlutverki hennar í nútímasamfélagi, ekki síst tengslin við ríkisvaldið og jafnræði milli trúfélaga, lífsskoðunarfélaga og þeirra sem kjósa að standa utan slíkra félaga.

íslenska ríkið greiðir þjóðkirkjunni á grundvelli samninga árlegt framlag til viðbótar öðrum tekjustofnum hennar, lögbundnum sem ólögbundnum. Önnur trúfélög og lífsskoðunarfélög njóta ekki sams konar greiðslna og hefur þjóðkirkjan þannig sérstöðu umfram þau. þau. Hinn 6. september 2019 var undirritaður viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um endurskoðun á samkomulagi um kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 og samningi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til Kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar frá 4. september 1998. Á Alþingi hafa verið lagðar fram þó nokkrar fyrirspurnir sem varða fjárhagsleg tengsl ríkis og kirkju, ekki síst á hvaða grundvelli kirkjujarðasamkomulagið hvílir, þ.e. hvert raunverulegt verðmæti þeirra jarðeigna var sem lagt var til grundvallar. Frú forseti. Á Íslandi er trúfrelsi. Hitt blasir við að eitt trúfélag nýtur algerrar sérstöðu. Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.

Ekkert annað trú- eða lífsskoðunarfélag nýtur sambærilegrar stöðu að nokkru leyti, því fer fjarri. En auðvitað á þetta sér sínar sögulegu skýringar. Aðild að þjóðkirkjunni hefur tekið miklum breytingum á síðustu öld og enn meiri það sem af er þessari öld.

en 62,2% í upphafi þessa mánaðar. Þá hefur fólki innan þjóðkirkjunnar beinlínis fækkað allar götur frá árinu 2010.

Þá er niðurstaðan sú að þeir sem standa utan þjóðkirkjunnar séu því rétt tæplega 40.000 í byrjun febrúar, en eins og áður sagði eru tæp 230.000 í þjóðkirkjunni. Þessi þróun hefur verið óslitin síðustu tíu árin, eða allar frá allar götur frá árinu 2010, og eru engar sérstakar vísbendingar um að það sé að breytast. Í þessari þingsályktunartillögu er mælt fyrir um tvennt: Í fyrsta lagi að lagt verði fram lagafrumvarp sem feli í sér fullan aðskilnað ríkis og kirkju að lögum að formi, efni og fjárhag. Í því felst að búa þarf þannig um hnúta að slitin verði öll tengsl sem byggjast á gildandi lögum og sérstökum samningum, þar með talið sérákvæði stjórnarskipunarlaga um þjóðkirkjuna sem tryggir henni sérstöðu umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög. Gert er ráð fyrir því í tillögunni að semja skuli um endanlegt uppgjör allra samninga þannig að því uppgjöri ljúki eigi síðar en árið 2034.

sem nái til trú- og lífsskoðunarfélaga. Þar verði settar almennar reglur um starfsemi þeirra og eftir atvikum hvort ríkið eigi að hafa milligöngu um innheimtu gjalda eins og nú tíðkast, eða hvort slík innheimta verði alfarið í höndum félaganna sjálfra án aðkomu ríkisins. Í frumvarpinu verði einnig ákvæði um hvernig skuli staðið að samningum við félögin, sé talin þörf á að fela þeim tiltekin samfélagsleg verkefni. Um þau verði þá gerðir sérstakir tímabundnir þjónustusamningar

er í sjálfu sér ekki andsnúin því að þessi skref verði stigin og leiðtogi þjóðkirkjunnar, frú Agnes Sigurðardóttir biskup, hefur sagt að tengsl við ríkið sé ekkert sérstakt forgangsmál kirkjunnar, að skyldur kirkjunnar liggi fyrst og fremst í því að rækta og viðhalda tengslum við þjóðina.

alls ekki. Tilgangurinn er hins vegar að skapa jafnræði og jafnrétti. Ríkið og kirkjan eiga sér langa samofna sögu og kirkjan hefur í senn haft trúarlegt, menningarlegt og samfélagslegt hlutverk. Eins og áður hefur komið fram verður að virða það og viðurkenna. Akkúrat þess vegna er gefinn svona rúmur tími, eða 15 ár, fram til þess að fullur aðskilnaði verði og búið sé að binda alla lausa enda í málinu.

binda alla lausa enda og gefa gott svigrúm fyrir þá aðila sem málið snertir, gefa þeim gott færi til að laga sig að breyttum aðstæðum.

Þau lönd sem við stöndum að ýmsu leyti nálægt eru dæmi um það. Þar er þetta fyrirkomulag með misjöfnum hætti. Ég held að mér sé óhætt að fullyrða að í Danmörku séu ríki og kirkja enn talsvert mikið samofin.

að ríkið hefur milligöngu um innheimtu gjalda til sænsku kirkjunnar,

stuðning vegna menningarverðmæta, vegna kirkjubygginga og þess háttar, að hjálpa til við að halda því við og þar fram eftir götunum. Þar hafa menn leyst þetta með samningum af ýmsu tagi til að gera þetta að veruleika. En endamarkmiðið, held ég að ég geti fullyrt fyrir hönd flutningsmanna, er að koma þessu í það horf að þjóðkirkjan og önnur trúfélög, og lífsskoðunarfélög þar með talið, standi sem mest á eigin fótum, að þeir sem eru í þeim félögum standi sem

þjóðkirkjan, sem er langstærst og þar af leiðandi umsvifamest á þessu sviði, hefur haft og hefur enn samfélagslegu hlutverki að gegna. Ekki er þar með sagt að það hlutverk eigi eða þurfi að vera á trúarlegum forsendum

einhverra síðustu þinga að standa hér í andsvari við hv. þingmann um þetta mál, af því að ég ætla að vera með sama andsvarið. Þannig

hann spurði að þessu sama þannig að ég hélt að þetta væri þá kannski útrætt á milli okkar. Og þannig er náttúrlega að ég er nú farinn að eldast aðeins eins og á hærum má sjá, þannig að nú ríður á að ég muni hvað ég sagði síðast. Ég er ekki alveg viss um að ég muni það fullkomlega en við skulum sjá hvort ég get ekki tekið tekist á við þetta. Það er fyrst til að taka að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var gerð fyrir tíu

að hér hefur stöðugt fækkað þeim sem telja sig eiga samleið með þjóðkirkjunni með því að vera í þeim söfnuði. Þannig að síðan þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hefur fækkað um þúsundir í þjóðkirkjunni. Það kann að hafa áhrif á skoðanir fólks.

Ég veit ekki hvort það er sanngjarnt að setja það í þetta samhengi, en ég svara þessu þannig að þetta mál er af þeim toga (Forseti

hélt kannski að þetta væri eitthvað sem flutningsmenn hefðu skoðað sérstaklega við samningu tillögunnar og þyrftu kannski ekki að lesa sér til um það núna. það núna. Ég er ekki endilega að spyrja um stöðuna núna í þjóðkirkjunni eða fjölda eða traust — og hvað þá til Alþingis. Ég er einfaldlega að velta fyrir mér afstöðu hv. þingmanns til þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem fór fram fyrir rétt rúmum átta árum, ekki tíu.

sé ekki sú afgerandi leiðarhnoða sem við verðum að fara eftir í einu og öllu er kemur að niðurstöðu hennar, lesist varðandi lesist varðandi þjóðkirkjuákvæðið eins og hér er, þá hljóti hún að vera það líka varðandi öll önnur ákvæði. Annars værum við ekki alveg samkvæm sjálfum okkur.

að ef við efnum til þjóðaratkvæðagreiðslu um að gera einhverja hluti þá eigi auðvitað að fylgja því. Á hinn bóginn er líka mjög slæmt að halda þjóðaratkvæðagreiðslur og gera síðan ekkert með niðurstöðuna í fleiri ár. Hefur eitthvað verið gert með niðurstöður þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu t.d. í tíð þessarar ríkisstjórnar? Hefur eitthvað verið gert við þessar niðurstöður?

Ég tel að að þessu leyti hafi tímarnir einfaldlega breyst, það sé of langt um liðið. Og það getur í sjálfu sér algerlega gilt um hina þættina líka. Ég tel að það sé afskaplega mikill ljóður á stjórnarfari að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvert tiltekið mál, gera síðan ekkert með hana en vera síðan alltaf að herma hana upp á fólk árum saman á eftir. Ég vona að það sé ekki of flókið fyrir hv. þingmann að átta sig á þessu, að það skipti máli hver tímalínan er í þessum málum. Er það ekki? Það hefði ég haldið.

En mér finnast svör hv. þingmanns kalla á að ég komi hér upp, sérstaklega einhver furðuleg orð um að þetta sé jafnvel of flókið til að ég skilji þetta. Ég hef ekki gert neitt í minni aðkomu að þessu máli núna ár eftir ár annað en að spyrja sömu einföldu spurningarinnar: Ef það er í lagi að fara ekki eftir einni spurningu af þeim sex sem voru til hliðar í þjóðaratkvæðagreiðslunni árið 2012, er þá líka í lagi að fara ekki eftir hinum fimm?

ég hef alltaf tekið það fram ár eftir ár að ég sé aðeins að kalla eftir þessari afstöðu og samkvæmni. Ég hef alltaf lýst furðu minni á því á því að bæði sé hægt að segja: Við verðum að virða niðurstöðuna frá 2012, en líka segja að við verðum að hunsa niðurstöðuna frá 2012. Í mínum huga verður ekki bæði sleppt og haldið. Ef við höldum þjóðaratkvæðagreiðslunni frá 2012 á lofti og segjum að hana verðum við að virða

Ef við segjum að við verðum að virða hana þegar kemur að einni spurningunni þá finnst mér við ekki samkvæm sjálfum okkur

Frú forseti. Ég verð að viðurkenna að ég á erfitt með að átta mig á því hverju hv. þingmaður er að reyna að

niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá 2012. Það getur vel verið að hann sé að beina orðum sínum að mér en sé að tala við einhverja aðra, ég veit það ekki. Það kann að vera. Kjarninn í því sem ég er að segja er sá að nú er liðinn langur tími frá þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og það hefur ekkert verið með hana gert.

Er það ekki eðli þjóðaratkvæðagreiðslu að spyrja um vilja þjóðarinnar á tilteknum tíma og framkvæma svo vilja þjóðarinnar á þeim tíma?

og skulu þær liggja fyrir eigi síðar en í árslok 2021. Nefndin skal hafa samráð við stofnanir og samtök sem tengjast eldgosunum í Surtsey og Heimaey. Í undirbúningsnefnd skulu eiga sæti fimm fulltrúar og skal tilnefningu þeirra vera þannig háttað að þingflokkar

Í upphafi árs 2022 móti undirbúningsnefndin endanlegar tillögur og kynni þær forsætisráðherra auk þess að annast frekari undirbúning fyrir uppsetningu minnisvarða árið 2023.

Nokkrir stóratburðir í náttúru Íslands á liðinni öld lifa með þjóðinni og marka djúp spor í sögu aldarinnar; allt frá Kötlugosinu 1918 til mannskæðra snjóflóða fyrir vestan og austan undir aldarlok. Fáir atburðir hafa þó vakið meiri athygli á Íslandi utan lands en neðansjávargosið sem myndaði Surtsey og jarðeldarnir á Heimaey. Til Surtseyjargossins sást fyrst 14. nóvember 1963 og stóð það til ársins 1967, án alvarlegra afleiðinga.

Hún er þeirra yngst og einstæður vettvangur vísindamanna sem fylgjast með myndun móbergs úr gjósku og landnámi gróðurs og dýra á nýju, ónumdu landi og í sjó umhverfis eyjuna. Surtsey hefur verið vísindamönnum og vísindum vettvangur mikilvægra uppgötvana. Í eyjunni hefur einnig verið fylgst með framvindu strandrofs og ferlum rofmyndana á landi, einkum vindrofs. Surtsey hefur minnkað minnkað um nærri helming en það hægir smám saman á rofi og veðrun. Líklega verður Surtsey í aldanna rás, líkt og sumar stærri eyjar Vestmannaeyja eru nú orðnar, að sæbröttum móbergs- og hraunstandi með fallegum gróðurhatti. Eldgosið á Heimaey braust út aðfaranótt 23. janúar 1973 og stóð í sex mánuði með hörmulegum afleiðingum fyrir byggðina sem þó rétti við eftir öflugar mótvægisaðgerðir og margvíslegt uppbyggingarstarf. Í upphafi Heimaeyjargossins skarst 2 km löng gossprunga í gegnum austasta hluta eyjarinnar, nánast í túnfæti byggðarinnar. Sprungan gaus hraunstrokum enda á milli og gjósku í sjó allra nyrst. Smám saman einangraðist gosvirknin við miðbik hennar og þar hlóðst upp ríflega 200 m hár gjósku- og hraungígur,

Mögnuð barátta björgunarmanna og bæjaryfirvalda vakti heimsathygli. Saga hennar og reynslan af átökum við hraunflóð og gjóskufallið er um margt einstæð, einkum saga hinnar merkilegu hraunkælingar. Svipað gildir um hreinsun og endurreisn byggðar og atvinnulífs sem á sérstæðan sess í sögunni. Afrek þessa tíma mega ekki falla í gleymsku. Árið 2023 verða 60 ár liðin frá Surtseyjargosinu og 50 ár frá Heimaeyjargosinu. Á meðan enn er fólk á lífi sem man vel þessa atburði báða telja flutningsmenn mikilvægt að þessara tímamóta verði minnst á veglegan hátt í Vestmannaeyjum sem og sögu eldsumbrotanna og samfélagsins. Flutningsmenn leggja áherslu á að undirbúningsnefndinni verði gefið svigrúm til að safna hugmyndum og koma með tillögur sem ríma við atburðina og hvetji fólk til að heimsækja Vestmannaeyjar til að upplifa sögu samfélagsins þar, og náttúrunnar, á síðari hluta 20. aldar. Nauðsynlegt er að undirbúningsnefndin hafi nægan tíma til undirbúnings, samráðs og vinnu sinnar. Gert er ráð fyrir að tillögur skuli liggja fyrir í árslok 2021 og að endanlegar tillögur verði mótaðar í upphafi árs 2022 og þær kynntar forsætisráðherra. Vonir standa til að minnismerki um eldgosin skapi sér sess í Vestmannaeyjum til frambúðar, verði þekkt kennileiti og áminning um þá atburði sem áttu sér stað og mótuðu sögu bæjarfélagsins.

En þegar kemur að gosinu á Heimaey held ég að það sem standa muni upp úr kannski einna lengst séu minningarnar sem tengjast þessu gosi vegna þess að það náði að hafa áhrif á margar þúsundir manna. Margt af því fólki er auðvitað er í fullu fjöri enn þá, en það mun breytast með tíma og þetta verður atburður í Íslandssögunni sem verður að mörgu leyti einstakur. Þess vegna

og atkvæðisréttur sjóðfélaga á félagsfundi fari eftir áunnum og framreiknuðum iðgjöldum sjóðfélaga eftir nánari ákvæðum í samþykktum sjóðanna, b. stjórnir lífeyrissjóða séu kosnar ár hvert á ársfundi sjóðs, c. stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðum megi ekki eiga eignarhlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóðurinn á hlut í eða í þeim fyrirtækjum sem sjá um fjárfestingar fyrir hönd lífeyrissjóðs, d. Fjármálaeftirlitið haldi skrá um fjárhagslega hagsmuni og trúnaðarstörf stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða, e. Fjármálaeftirlitið hafi eftirlit með því hvort hagsmunir stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða samrýmist þeim reglum sem gilda um störf þeirra.

Lagt er til að frumvarpið feli í sér skýr ákvæði sem tryggi sjóðfélögum aukið vald í málefnum lífeyrissjóðanna, að stjórnir þeirra séu með skýrt umboð sjóðfélaga, að ekki séu líkur á hagsmunaárekstrum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra við hagsmuni lífeyrissjóðanna og sjóðfélaga, og aukið eftirlit með hagsmunaskráningu til að koma í veg fyrir hugsanlega hagsmunaárekstra. Það er vitað og þekkt að einstaklingar hafa nýtt sér að vera í æðstu stöðum innan þessa risavaxna ríkis í ríkinu sem lífeyrissjóðskerfið okkar er og hafa í rauninni auðgast mjög á því að geta setið báðum megin við borðið, hafa látið fjárfesta fyrir milljarða á milljarða ofan í ákveðnum rekstri, og keypt svo sjálfir í þeim fyrirtækjum sem nýbúið er að láta sjóðina fjárfesta í. hér er verið að koma í veg fyrir slíka hagsmunaárekstra, sem ég kalla nú einu nafni nánast innherjaviðskipti. Hér er í rauninni bara verið að tryggja að enginn ágreiningur verði um slíkt.

og af viðkomandi stéttarfélagi, en án aðkomu hins almenna sjóðfélaga sem er þó ásamt launagreiðanda skyldaður til að greiða í lífeyrissjóð viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps.

og framfærsluskyldu almennt. Framfærsluskyldan er að mestu komin yfir til opinberra aðila og hvílir meginþunginn á sveitarfélögunum en nokkur hluti er hjá ríkinu. Fáum dettur í hug að launagreiðandi hafi skyldu til að framfæra fyrrverandi starfsmenn, eins og var hér á árum áður, hvort sem þeir hafa hætt störfum sökum aldurs eða vegna örorku. Þannig hefur hin forna húsbóndaábyrgð flust yfir til Tryggingastofnunar ríkisins, skattkerfisins (barna- og vaxtabætur), lífeyrissjóða, húsaleigubóta og félagsþjónustu sveitarfélaga. Því er ekki lengur sama ástæða fyrir því að launagreiðendur eigi sæti í stjórn lífeyrissjóða. Það hefur bara ekkert með það að gera. Þá hafa sjóðfélagar mikilla fjárhagslegra hagsmuna að gæta og því þykir flutningsmönnum rétt og eðlilegt

Það hefur sýnt sig í umræðu síðustu ára að almenningur er ekki ánægður með ríkjandi kerfi þar sem almenningi er jafnan ekki tryggð aðkoma að rekstri lífeyrissjóða sem hann er þó skuldbundinn samkvæmt lögum til að greiða í, eins og ég hef áður sagt. Mikilvægt er því að færa valdið aftur til sjóðfélaga og setja um það skýrar reglur. Er því lagt til að í frumvarpi því sem lagt verði fyrir Alþingi verði m.a. kveðið á um að stjórn lífeyrissjóða boði til félagsfunda í samræmi við samþykktir sjóðanna og atkvæðisréttur sjóðfélaga

Eðlilegt er þó að sjóðfélagi geti veitt öðrum skriflegt umboð til að fara með atkvæði sitt á félagsfundum. Þá telja flutningsmenn rétt að lögfesta ákvæði sem tryggi að kosning stjórnar sé tekin fyrir á hverju ári. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra með skýrari reglum um að stjórnarmenn megi ekki eiga eignarhlut, eins og ég kom að áður, eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóðurinn á hlut í eða stundar viðskipti við. Jafnframt þarf að tryggja að opinbert eftirlit sé með hagsmunum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða svo grípa megi til aðgerða ef kemur til hagsmunaárekstra. Því er lagt til að í frumvarpinu verði Fjármálaeftirlitinu falið að halda skrá um fjárhagslega hagsmuni og trúnaðarstörf stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða og jafnframt að hafa eftirlit með því að þeir hagsmunir og þau trúnaðarstörf myndi ekki

í stjórnum lífeyrissjóða og aukið lýðræði og út á það gengur þessi þingsályktunartillaga. Ég vona sannarlega að henni verði tekið betur en á síðustu tveimur löggjafarþingum.

er Fjármálaeftirlitið. Fjármálaeftirlitið var á sínum tíma sérstök stofnun. Það var fyrir hrun og einhvern veginn tókst Fjármálaeftirlitinu

Kerfið er varið og þar á allt að vera óbreytt. Áfram skulu ákveðnir kóngar fá að stjórna lífeyrissjóðunum, skammta sér laun og hafa launastefnu eins og þeim hentar,

geti verið með menn í stjórn og verið með völd í þessum sjóðum án þess jafnvel að borga krónu í sjóðinn fyrir sjálfa

Virðulegi forseti. Ég mæli hér í annað sinn fyrir tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Flutningsmenn með mér eru hv. þm. Ari Trausti Guðmundsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Ásmundur Friðriksson, Björn Leví Gunnarsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Helga Vala Helgadóttir og Guðmundur Ingi Kristinsson.

og fékk umsagnir, m.a. frá BSRB og Landssambandi eldri borgara. BSRB fagnaði í umsögn sinni tillögunni og lýstu sig reiðubúin til að taka þátt í þeirri vinnu sem hún boðar. Þau lögðu líka áherslu á og tóku þar með undir með okkur að samráð við stéttarfélög opinberra starfsmanna yrði og að einungis væri um að ræða heimild til að halda áfram starfi eftir að 70 ára aldri er náð en ekki fortakslaus skylda. Vísað var til heimildar í kjarasamningi BSRB og Sambands íslenskra sveitarfélaga til að framlengja ráðningu starfsmanna sem hafa náð 70 ára aldri um allt að tvö ár. Starfsmenn ríkisins eiga hins vegar ekki sömu möguleika og opinberir starfsmenn sveitarfélaga til að vinna eftir sjötugt. Þá var bent á að lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna tækju ekki við lífeyrisgreiðslum eftir að starfsmaður hefði náð 70 ára aldri.

Samkvæmt lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði, nr. 86/2018, er bein eða óbein mismunun á grundvelli aldurs óheimil þegar kemur að aðgengi að störfum og þar með við ráðningar og framgang í starfi. Þó er undantekningu að finna í 12. gr. laganna, en hún kveður á um að mismunandi meðferð vegna aldurs teljist ekki brjóta gegn lögunum séu færð fyrir henni málefnaleg rök sem helgast af lögmætu markmiði, þar með talið stefnu í atvinnumálum eða öðrum markmiðum er varða vinnumarkað,

sé tilgangurinn sá að ná tilteknu lögmætu markmiði, svo sem í ljósi opinberrar stefnu í atvinnumálum. Flutningsmenn benda á að lífsgæði og aðstæður hafa breyst mikið frá því að lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins voru sett. Auknar lífslíkur og bætt heilsa fólks hefur gert því kleift að starfa lengur en það gerði áður. Telja flutningsmenn rétt að opinber stefna í atvinnumálum endurspegli þá breytingu og gefi þeim sem vilja starfa lengur

Jafnframt kann að vera að hið opinbera tapi þekkingu til hins almenna vinnumarkaðar þar sem ekki er að finna sambærilegar aldurstakmarkanir. Tillögu þessari er hvorki ætlað að hvetja opinbera starfsmenn til að lengja starfsævi sína né þrýsta á um það

Eins og hér hefur komið fram er heimurinn dálítið mikið breyttur og fólk lifir sem betur fer mun lengur en kannski þegar þessi lög voru sett og mikilvægt að taka á því að við skilgreinum okkur ekki endilega eftir aldri, heldur fyrst og fremst eftir því hvað við viljum gera og hvort við höfum heilsu og færni til þess eða ekki.

hjá umsagnaraðilum í nefndinni á síðasta þingi og ég tel enga ástæðu til annars en að þessi hópur verði settur í gang og málið nái fram að ganga.

verið færður á þetta þingskjal sem meðflutningsmaður en er sannarlega fylgjandi þessu máli. Þetta er algjörlega í takt við það sem ég og margir aðrir þingmenn höfum verið að

bara vegna þess að einhver hafi náð einhverjum tilteknum aldri kunni hann að vera ófær um að sinna sínu starfi. Ófærni til að sinna starfi er miklu líklegri til að tengjast

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um að Ísland gerist aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um að banna kjarnorkuvopn.

Tillagan sjálf er stutt en hún hljómar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda samning um bann við kjarnorkuvopnum sem samþykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York 7. júlí 2017.“ Þetta mun vera í fimmta sinn sem ég flyt þessa tillögu. Sú breyting hefur þó orðið síðan ég mælti síðast fyrir þessu máli

Í dag er því um að ræða alþjóðasamning sem er fullgildur að alþjóðalögum. Aðdragandi samningsins er sá að árið 2016 ákvað fjöldinn allur af kjarnorkuvopnalausum ríkjum að reyna nýja nálgun í baráttunni gegn þessum skelfilegu vopnum. Samtökin ICAN hafa þar verið fremst meðal jafninga og hlutu raunar friðarverðlaun Nóbels árið 2017 fyrir baráttu sína. Líkt og segir í rökstuðningi norsku Nóbelsnefndarinnar áttu samtökin stærstan þátt í að leiða saman þjóðir heims og undirbúa gerð þessa mikilvæga sáttmála. Á fimmta hundrað friðarhópar og félagasamtök um víða veröld standa saman að ICAN-samtökunum. En svo að við rifjum upp nokkur grundvallaratriði varðandi stöðuna í kjarnorkuvopnamálum í heiminum þá eru níu ríki sem eru skilgreind sem kjarnorkuríki eða kjarnorkuveldi og þau eiga yfir 13.000 kjarnorkuvopn eða -sprengjur. Eldri afvopnunarsamningar gera ráð fyrir því að kjarnorkuveldin muni með tímanum minnka vopnabúr sín og vinna að útrýmingu vopnanna. Það hefur þó ekki gengið eins og væntingar stóðu til. Þvert á móti hafa einstök ríki, og þar á meðal hernaðarbandalagið NATO, haft kjarnorkuvopn sem hluta af hernaðarstefnu Því miður hefur ýmsum mikilvægum samningum sem hafa verið eins og vörður á leið til kjarnorkuafvopnunar kjarnorkuafvopnunar ekki verið fylgt eftir og þeim hefur jafnvel verið sagt upp. Það gerir þennan samning hér enn mikilvægari. Kjarnorkusprengjum hefur að sönnu fækkað frá því þegar þær voru flestar. En það sem hefur gerst er að þær hafa stækkað og þær hafa orðið fullkomnari þannig að sprengjumáttur þeirra hefur stóraukist.

Flest kjarnorkuveldin eru jafnframt að veita svimandi háar upphæðir til þróunar á nýjum og fullkomnari vopnum

alvöru, í það minnsta í sumum kreðsum. Við erum sem sagt í alvörunni þar stödd að kjarnorkuógnin fer aftur vaxandi. Stundum ber á því viðhorfi þegar rætt er um þennan samning að hann hljóti að vera andvana fæddur þar sem kjarnorkuveldi veraldar hafa enn sem komið er neitað að koma að honum. Þar er hins vegar um misskilning að ræða. Fyrirmynd þessa sáttmála er einmitt fengin frá öðrum afvopnunarsáttmálum á borð við jarðsprengjubann Sameinuðu þjóðanna, bann við klasasprengjum og bann við efnavopnum. tilviki þeirra samninga voru það ríki og ríkjahópar sem ekki höfðu yfir slíkum vopnum að búa sem drógu vagninn og knúðu í gegn slík alþjóðleg bönn í hreinni andstöðu við þau ríki sem vopnin áttu. Í öllum tilvikum hefur tilkoma hins alþjóðlega banns þó haft þær afleiðingar að vopnunum var útskúfað og notkun þeirra og framleiðsla talin siðferðilega óverjandi. Þetta mun einnig gerast varðandi kjarnorkuvopnin. Frú forseti. Ég gat þess að sáttmáli um að banna kjarnorkuvopn hafi tekið gildi fyrir um mánuði þegar tiltekinn tími var liðinn frá því að fimmtugasta ríkið hafði fullgilt hann á þjóðþingi sínu. Síðan þá hafa fjögur lönd í viðbót bæst í hópinn. Rúmlega 30 lönd til viðbótar hafa svo undirritað sáttmálann en eiga eftir að stíga seinna skrefið í ferlinu og fullgilda Stöðugt bætist í hóp þessara landa enda stóð mikill meiri hluti aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna að samningu sáttmálans. Mikill meiri hluti segi ég en þó ekki öll ríkin. Hópur ríkja sem hefur yfir kjarnorkuvopnum að búa og fylgiríki þeirra hafa staðið gegn samningnum, þeirra á meðal eru aðildarríki hernaðarbandalagsins NATO. Enn sem komið er hefur reynst erfitt að rjúfa þennan andstöðumúr NATO gegn sáttmálanum. Þó eru nokkur lönd í heimshluta okkar sem eru aðilar að honum og ég vil nefna þau. Það eru Írar, Austurríkismenn og Maltverjar

þeir létu gera í nokkrum löndum. Hvað varðar Ísland er meginniðurstaðan sú að 86% aðspurðra Íslendinga sögðust styðja að Ísland gerðist aðili að sáttmálanum um að banna kjarnorkuvopn en einungis 3% voru því andvíg. Rétt um 10% sögðust ekki vera viss. Nú kynni einhver að velta því fyrir sér hvort þessi mikli stuðningur skýrist af því að almenningur viti lítið um sáttmálann um að banna kjarnorkuvopn og geri sér ekki grein fyrir því að samþykkt hans kynni að hafa einhverjar afleiðingar.

hvort það vildi að Ísland yrði í hópi fyrstu aðildarríkja NATO til að undirrita sáttmálann þó svo að slíkt kynni að verða til þess að Bandaríkjastjórn myndi beita landið einhvers konar þrýstingi. Niðurstöður þeirrar spurningar

hélst stuðningurinn óbreyttur en hjá öðrum minnkaði hann lítillega, einkum þar sem óákveðnum fjölgaði. Hjá kjósendum Sjálfstæðisflokksins þar sem andstaðan var mest vildu engu að síður 57% aðspurðra gerast aðilar að samningnum. Það er því afgerandi meiri hluti landsmanna með því að Ísland verði aðili að samningi um að banna kjarnorkuvopn.

og ég held að afstaðan hér á þingi geti verið í samræmi við það. Ég vil einnig minna á að 25 þingmenn hafa skrifað undir heit eða loforð þess efnis að vinna að því að kjarnorkuvopn verði bönnuð. Það er hægt að kynna sér hverjir þessir þingmenn eru á heimasíðu ICAN. Frú forseti. Vitaskuld á Ísland að vera aðili að slíkum samningi. Það þýðir ekkert að segja á tyllidögum að við séum friðelskandi og herlaus þjóð en leggja svo ekki okkar af mörkum þegar kemur að því að banna illræmdustu vopn sem fundin hafa verið upp. Ég vil með þeim orðum ljúka ræðu minni.

Það er ekki reykingamaðurinn sem ákveður hvort hann reyki í fermingarveislunni eða ekki. Það er ekki eigandi sportbílsins sem ákveður hvort hann keyri um á 200 km hraða á göngugötum. Það er ekki

Og það eiga ekki að vera kjarnorkuvopnaríkin sem ákveða hvort þau eigi vopn sem geta eytt öllu lífi á jörðinni og jörðinni sjálfri. Þetta er afskaplega einfalt. Þetta er mál sem snertir okkur öll og það getur enginn

Ísland á að vera í fararbroddi í því að berjast gegn kjarnorkuvopnum. Ég vildi óska þess að ríkisstjórn Íslands tæki málið til sín og stigi það skref skrifa undir og staðfesta þennan sáttmála eins og hér er lagt til að við gerum. Ég vildi óska þess að við værum ekki aðilar að hernaðarbandalagi, en því miður eru aðrir flokkar en sá sem ég og hv. flutningsmenn tilheyrum, ekki á þeirri skoðun. Við hljótum öll, sem búum hér efst uppi á hnettinum í viðkvæmu umhverfi norðurslóða,

og tilvist býr til, mengunin sem fylgir þeim. Það er ekki hægt að

Forseti. Ég vona innilega að þurfum ekki svona tillögur í framtíðinni. Ég vona innilega að íslensk stjórnvöld geti stigið þau skref sem þarf að stíga til að setja okkur í fararbrodd í þessum efnum, að berjast gegn

Ef ekki þá höfum við þessa tillögu hér sem hægt er fara með hina hefðbundnu leið og ég hvet hv. Alþingi til að stíga þau skref ef með þarf.

Flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Sigurður Páll Jónsson.

Sveitarfélag á forkaupsrétt að landi og öðrum fasteignum innan sveitarfélagsins sem lög þessi gilda um og fyrirhugað er að selja eða ráðstafa varanlega með öðrum hætti fyrirhuguð nýting samræmist ekki aðalskipulagi eða sveitarfélagi er þörf á að fá umráð yfir slíkum fasteignum til nota fyrir opinbera starfsemi sveitarfélags eða sameiginlegra nota fyrir íbúa sveitarfélags.

Með frumvarpinu er lagt til að forkaupsréttur sveitarfélaga í jarðalögum verði endurvakinn til að bregðast við þeim breytingum sem orðið hafa á eignarhaldi og nýtingu jarða á undanförnum misserum. Markmiðið er að tryggja að sveitarfélög hafi vitneskju um fyrirhugaða sölu jarða innan sinna vébanda enda má telja að slíkt sé hagur beggja aðila, aðila, þ.e. kaupanda jarðar og sveitarfélags, hafi kaupandi t.d. áform um nýtingu sem reynist í andstöðu við hugmyndir og áætlanir sveitarfélags um uppbyggingu á svæðinu. Frá því að ákvæði laga um forkaupsrétt sveitarfélaga var afnumið árið 2004 með setningu nýrra jarðalaga, nr. 81/2004, hefur þróunin verið með þeim hætti að fjársterkir aðilar, oft erlendir, hafa keypt fjölda jarða með tilheyrandi hlunnindum. Slík kaup hafa í mörgum tilfellum farið fram í gegnum erlend félög og er þá endanlegt eignarhald óljóst sem og fyrirhuguð nýting jarðarinnar. Óánægju hefur gætt með þá þróun og kallað hefur verið eftir viðbrögðum stjórnvalda hvað þetta varðar. Með virkjun forkaupsréttar sveitarfélaga gefst sveitarfélögum kostur á að kynna sér fyrirhugaða nýtingu kaupanda viðkomandi jarðar og hvernig hún samræmist aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem framtíðarstefna sveitarfélagsins kemur fram. Samkvæmt skipulagslögum er aðalskipulag skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu. Komi í ljós að fyrirhuguð nýting samræmist ekki aðalskipulagi getur sveitarfélagið gengið inn í kaupin verði frumvarpið að lögum. Auk þess er lagt til að forkaupsréttur virkist ef sveitarfélagi virkist ef sveitarfélagi er þörf á að fá umráð yfir fasteignum til nota fyrir opinbera starfsemi þess eða til sameiginlegra nota fyrir íbúa sveitarfélagsins. Með frumvarpinu leggja flutningsmenn til að sveitarfélögum verði með forkaupsrétti tryggður aðgangur að upplýsingum um fyrirhugaða ráðstöfun jarða og þar með tækifæri til að bregðast við með hagsmuni sveitarfélaganna að leiðarljósi.

Ákvæði um forkaupsrétt í jarðalögum hafa verið í íslenskum lögum allt frá árinu 1723, samanber tilskipun frá 18. júní 1723. Þar voru ákvæði um forkaupsrétt ábúenda sem höfðu lífstíðarábúð á jörðum. Samkvæmt lögum nr. 30/1905, um forkaupsrétt ábúenda, náðu þessi ákvæði hins vegar til allra ábúenda án tillits til þess hvort þeir hefðu lífstíðarábúð eða ekki. Reglurnar um forkaupsrétt náðu einnig til ábúenda sem höfðu sagt upp ábúðarsamningum sínum og ábúenda sem löglega hafði verið sagt upp ábúðarsamningum ef ábúðinni var ekki lokið.

Með lögum nr. 40/1919 fengu sveitarfélög forkaupsrétt á jörðum á eftir ábúendum sem héldu forkaupsrétti sínum með sömu skilyrðum og áður.

en samkvæmt þeim giltu ákvæðin ekki ef jarðeigandi seldi jörð barni sínu, kjörbarni, fósturbarni, bróður, systur eða foreldri.

voru gerðar þær breytingar á ákvæðum laganna um forkaupsrétt að ábúandi átti aðeins forkaupsrétt á undan sveitarfélagi ef hann hafði haft ábúð í þrjú ár eða lengri tíma áður en söluumleitanir hófust, en að öðrum kosti átti ábúandi forkaupsrétt á eftir sveitarfélagi. Sömu undantekningar giltu áfram um sölu til náinna ættingja. Með lögum nr. 65/1976 var lögfest að ábúendur ættu forkaupsrétt á undan sveitarfélagi ef þeir hefðu haft ábúð á jörð í tíu ár eða lengur og sömu undantekningar og áður voru gerðar um sölu til náinna ættingja en bætt við að þau ákvæði giltu einnig um maka og barnabörn. Enn fremur voru þau skilyrði sett að ábúandi yrði að taka jörðina til ábúðar og fullra nytja. Ákvæðin um forkaupsrétt sveitarfélaga eru í þingskjölum með framangreindum lögum rökstudd með því að verið sé að sporna gegn því að jarðir sem hæfar séu til búreksturs falli í hendur svokallaðra jarðabraskara eða annarra aðila sem ekki hyggjast taka þær til búreksturs og landbúnaðarnytja að öðru leyti án tillits til þess hvort og hvaða röskun það kunni að hafa í för með sér fyrir byggðarlagið.

Það sýnir að þetta ákvæði hefur ávallt verið talið mikilvægt. Þess vegna verður að teljast svolítið sérstakt að með lögunum frá 2004 var ákvæðið fellt niður. Ég mun koma aðeins nánar að því á eftir. En það var sem sagt með lögum nr. 81/2004 sem þetta ákvæði var tekið út og hafði þá verið í íslenskum rétti allt frá 1723.

Þær athugasemdir beindust einkum að 6. gr. laganna um að samþykki bæði sveitarstjórnar og jarðanefnda, eins og það var nefnt, þyrfti til að heimilt væri að ráðstafa jörðum og öðrum fasteignum sem lögin giltu þá um, að sveitarstjórn gæti bundið samþykki sitt tilteknum skilyrðum um búsetu, samanber 11. gr. þeirra laga um að aðilar sem vilja kaupa jarðir á Íslandi og nýta til landbúnaðar þurfi að hafa starfað við landbúnað í tvö ár hér á landi nema landbúnaðarráðherra veiti sérstaka undanþágu, og síðan 30. gr. laganna um forkaupsrétt sveitarfélaga og Jarðasjóð ríkisins.

Til að mæta þeim athugasemdum á sínum tíma var farin sú leið að heimild sveitarfélaga til að nýta forkaupsrétt væri bundin ákveðnum skilyrðum á þann veg að sveitarfélögin gætu nýtt forkaupsréttinn teldu þau þörf á að fá umráðarétt yfir jörð, jarðahluta eða öðru landi sem ætti að selja til að nýta fyrir starfsemi sveitarfélagsins eða til sameiginlegra nota fyrir íbúa sveitarfélagsins. Ekki voru gerðar athugasemdir við þá breytingu og má segja að hún hafi verið ágætlega unnin. Sú vinna sem lá að baki snerist fyrst og fremst um að tryggja að þetta ákvæði bryti ekki gegn EES-samningnum. Eins og ég segi voru ekki gerðar athugasemdir við þetta þannig að sú vinna skilaði sér ágætlega. Þetta var sem sagt í frumvarpi til jarðalaga 2004, eins og ég nefndi. En það gerist hins vegar í þessu ferli ferli að innan nefndarinnar er þetta síðan tekið út og þess vegna er ákvæðið ekki í lögunum í dag.

Nefndin rökstyður það ekki hvers vegna hún tekur það út á síðustu metrunum, eins og má að orði komast. En eins og ég nefndi áðan, frú forseti, fer þarna í gang mjög mikil og góð vinna við að tryggja að ákvæðið sé ekki í andstöðu við EES-samninginn.

En eins og ég hef rakið gengur nefndin mun lengra. Hún tekur ákvæðið út einhverra hluta vegna og rökstyður það ekki, sem er svolítið sérstakt. Það verður til þess að ákvæðið er ekki í lögunum í dag og var afnumið árið 2004 eftir að hafa verið í lögunum frá 1723. Í frumvarpi því sem hér er mælt fyrir er stuðst við þetta ákvæði og við það bætt, eins og áður segir, að sveitarfélag geti nýtt sér forkaupsrétt samræmist hugmyndir kaupanda jarðar ekki aðalskipulagi sveitarfélags. Þessu er bætt inn í með aðalskipulagið og telja verður að það falli ágætlega að því ákvæði. Með sameiginlegum hagsmunum íbúa, eins og segir í ákvæðinu og ég rakti hér í upphafi, er átt við hagsmuni margra og jafnvel meiri hluta íbúa sveitarfélagsins. Líta verður svo á að ekki sé gert ráð fyrir því að unnt sé að neyta forkaupsréttar samkvæmt þessu ákvæði í þeim tilgangi að afhenda viðkomandi jörð tilteknum einstaklingum eða þröngum hópi einstaklinga til afnota. Það er ekki í anda þessa frumvarps.

Þó að sveitarfélög hafi úrræði samkvæmt ýmsum ákvæðum í skipulags- og byggingarlögum þegar kemur að nýtingu jarða, verður að telja mikilvægt að þau hafi vitneskju um fyrirhugaða sölu jarða innan sinna vébanda enda má telja að slíkt sé hagur beggja aðila, kaupanda jarðar og sveitarfélagsins. Auk þess tel ég að þetta ákvæði gæti skapað meiri sátt um þennan mikilvæga málaflokk, einfaldlega vegna þess að þá eru sveitarfélögin vel upplýst, íbúar sveitarfélagsins einnig upplýstir, og nýting jarðarinnar kemur þá vonandi til með að samræmast þeim hugmyndum sem sveitarfélagið leggur upp með og koma fram í aðalskipulagi.

allt frá 1723, svo ég nefni það aftur, og fram til 2004. Þá er eins og það hafi verið tekið út á á síðustu metrunum án nokkurs rökstuðnings, sem er svolítið sérstakt, og eins og það hafi í raun og veru ekki verið ætlun nefndarinnar að gera það. Þannig skil ég það eftir að hafa farið nokkuð ítarlega yfir það nefndarálit. En ég vona svo sannarlega að þetta mál fái góða umfjöllun í nefndinni og þá verði einnig farið yfir þá meðferð sem málið fékk á sínum tíma í nefndinni þegar þessu var breytt árið 2004. Ég held að það sé mikilvægt að nefndarmenn kynni sér það.

ef um er að ræða hjúskaparbrot eða ef annað hjóna hefur orðið uppvíst að líkamsárás eða kynferðisbroti er bitnar á hinu eða barni sem býr hjá

Ég ætla að leyfa mér að segja það, frú forseti, að ég neita að trúa því að þau 55% hjónabanda sem fara beint í lögskilnað vegna þess að annar aðili játar á sig framhjáhald eða ofbeldi séu raunveruleg dæmi um framhjáhald eða ofbeldi. Staðan er einfaldlega þannig þegar hjón ákveða að skilja að eldsneytið í sambandinu er löngu búið og oft langar fólk einfaldlega að losna úr sambandinu sem fyrst, ekki endilega út af einhverju sérstöku heldur bara af því að sambandið er búið. Þá er stundum einfaldast að grípa til þess að játa á sig brot sem hefur ekki átt sér stað, sem hefur engar afleiðingar að játa á sig, eins og hjúskaparbrot. Það fékk ég staðfest frá fjölda fólks sem hafði samband við mig síðast þegar ég mælti fyrir þessu máli sem hafði einmitt gengið í gegnum það að

Skýrasta dæmið er, eins og var nefnt í umræðu um málið síðast þegar það var lagt fram, þegar fólk kemur út úr skápnum t.d. og maki viðkomandi er ekki lengur í samræmi við kynhneigð viðkomandi. Í dag er ekkert ákvæði í lögunum sem hjálpar því fólki að komast fyrr úr hjónabandinu en að loknum sex mánaða afplánunartíma í því að vera skilin að borði og sæng. Til samanburðar getum við skoðað ferlið þegar fólk gengur í hjónaband. Þar þarf ekkert að gera annað en að skila inn vottorðum til sýslumanns sem kannar hjónavígsluskilyrði, kannar hvort fólk sé nógu gamalt, hvort það sé nokkuð í öðru hjónabandi, bara hvort það uppfylli skilyrði þess að ganga í hjónaband. Þegar vel stendur á hjá sýslumannsembættum tekur sú könnun kannski viku og á þeim tíma er hægt að finna tíma fyrir vígslumann að gefa fólk saman. Kerfið þarf því um viku til að ganga frá löggerningum við upphaf hjónabands sem löggjafinn er búinn að teygja upp í sex mánaða ferli við lok þess. þess. Þetta hefur líka í för með sér óþarfa umsýslu hjá sýslumannsembættum. Ef fólk kemur og fær skilnað að borði og sæng og þarf síðan að koma aftur sex mánuðum síðar, alveg jafn staðráðið í því að hætta að vera gift, hefur sýslumaður þurft að eiga tvisvar við mál sem, verði þetta frumvarp að lögum, sýslumaður þyrfti bara að eiga einu sinni við. Það er hins vegar afskaplega þröng heimild sem við erum að mæla með Hún byggist á því í fyrsta lagi að hjón séu sammála um að leita lögskilnaðar og í öðru lagi að annaðhvort eigi þau hvorki sameiginlegar eignir né börn undir 18 ára aldri eða að þau hafi náð samkomulagi um skipan forsjár fyrir börnum og aðra skilnaðarskilmála. Sem sagt: Ef fólk er sammála og búið að skipta búi og börnum og komið til sýslumanns og segist vilja skilja þá eigi að veita því leyfi til lögskilnaðar án undanfarandi skilnaðar að borði og

Sú breyting sem hér er lögð til er bara örlítill hluti af því sem gera þarf. Þannig var t.d. bent á það í umsögn Stígamóta við frumvarpið að það þyrfti jafnvel enn frekar að ná utan um rétt fólks til lögskilnaðar, líka þegar annar aðili hjónabandsins vill ekki skilnað. ekki skilnað. Í störfum Stígamóta hefur fólk rekið sig á dæmi þess að gerandi ofbeldis geti notað þrönga heimild hjúskaparlaga sér í vil til að lengja skilnaðarferli og nota það þá í raun sem áframhaldandi ofbeldi gagnvart þolanda. Það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á en ekki er tekið á í þessu frumvarpi sem er með þrengri fókus. Þá bendir umboðsmaður barna í umsögn sinni á mikilvægi þess að búa betur um börn hjóna sem ganga í gegnum skilnað vegna þess að þó að lögskilnaður marki endapunkt hjónabands þá markar hann upphaf ævarandi samvinnu foreldra um uppeldi barna á tveimur heimilum. Stöðu þessara barna þarf að styrkja og eitt af því sem þarf að gera til að styrkja hana er hreinlega að efla sýslumannsembættin þannig að þau geti unnið hraðar og betur úr málum, þannig að þau geti hjálpað meira við að miðla málum á milli hjóna í skilnaðarferlinu.

þá væntanlega frekar í ráðuneyti en hér á þingi vegna þess að þetta eru stærri atriði og flóknari úrlausnarefni sem taka til fleiri lagabálka en einungis hjúskaparlaga. En hér erum við með í höndunum frumvarp til laga um breytingar á hjúskaparlögum þar sem hjón eru sammála um að skilja og í þeim tilvikum er málið ósköp einfalt: Treystum við ekki fullorðnu fólki til að vita sjálft hvort það vill hætta að vera saman eða ekki? Ég segi: Treystum því.